Dobro jutro! Spoštovane kolegice poslanke in kolegi poslanci, gospe in gospodje! Začenjam 83. izredno sejo Državnega zbora, ki je bila sklicana na podlagi prvega odstavka 58. člena ter drugega odstavka 60. člena Poslovnika Državnega zbora. Obvestili o odsotnih poslankah in poslancih seje in vabljenih na sejo sta objavljeni na e-klopi. Lep pozdrav vsem prisotnim! Prehajamo na določitev dnevnega reda 83. izredne seje, predlog katerega ste prejeli v četrtek, 3. oktobra 2024, s sklicem seje. O predlogu bomo odločali v skladu s prvim odstavkom 64. člena Poslovnika. Predlogov za širitev dnevnega reda nisem prejela, zato Državnemu zboru predlagam, da za današnjo sejo določi dnevni red, kot ste ga prejeli s sklicem. Ker prehajamo na odločanje, vas prosim, da preverite delovanje svojih glasovalnih naprav. Glasujemo. Navzočih je

Predsednik Vlade Republike Slovenije doktor Robert Golob je Državnemu zboru na podlagi prvega odstavka 112. člena Ustave Republike Slovenije, prvega odstavka 229. člena in 234. člena Poslovnika Državnega zbora predlaga imenovanje ministrov Vlade Republike Slovenije. Listo kandidatov za ministra je Državnemu zboru predložil 30. septembra 2024 predsednik Vlade Državnemu zboru. Tako predlaga, da imenuje magistra Boruta Sajovica za ministra za obrambo in doktorja Vinka Logaja za ministra za vzgojo in izobraževanje. najprej dajem predsedniku Vlade doktorju Robertu Golobu za dopolnilno obrazložitev predloga imenovanj. Izvolite. Predsednica, spoštovane poslanke in poslanci! Danes bi rad dodatno predstavil listo kandidatov za ministra v Vladi, magistra Boruta Sajovica in doktor Vinka Logaja. Današnja predstavitev je povezana z odstopom dveh ministrov, do katerega je prišlo na eni strani pri Marjanu Šarcu, zaradi izvolitve v Evropski parlament, po drugi strani pa z odhodom in vrnitvijo doktorja Felde na svoje matično delovno mesto na Pedagoški fakulteti v Kopru. Magister Borut Sajovic, ki je tu pred mano in še zadnjič v poslanskih klopeh. Jaz bi se mu rad najprej zahvalil za vse, kar je v teh dveh letih naredil za poslansko skupino Svoboda, in vem, da ga boste vi, pa tudi mi na tej funkciji zelo pogrešali, pa vendar. Magister Borut Sajovic je eden najbolj izkušenih, če ne najbolj izkušen politik v Svobodi. Zaradi tega je odločitev zanj kot ministra za obrambo nekaj najlažjega ali pa med odločitvami ena najlažjih odločitev, ker sem jih kadarkoli sprejel. Magister Sajovic je zelo aktiven bil ne samo v poslanskih klopeh, nenazadnje je to že njegov tretji mandat, ampak tudi na lokalnem nivoju, kjer je deloval samo kot župan, ampak tudi predsednik krajevne skupnosti, občinski svetnik, dolgoletni župan in tudi dolgoletni veterinar, kar pomeni, da je imel ves čas stik z ljudmi. Nikoli se ni zapiral v steklene gradove, bil je politik, ki je razumel glas ljudstva in glas terena, ker je tam tudi deloval celo svoje življenje. To mu daje eno posebno dimenzijo, za katero vem, da bo v tej novi luči, ko obramba dobiva posebne dimenzije, tudi te, da jo je treba približati ljudem. Tudi zato, ker prevzema marsikatero nalogo z dodatno nalogo pri graditvi odpornosti celotne družbe in našega sistema, ker je obramba bistveno več kot samo vojska, ker je obramba tista, ki se je izkazala ravno pri soočanju z naravnimi katastrofami v zadnjih dveh letih kot ključnega pomena in ki je tista, ki bo tudi nosilec investicij za graditev **2. TRAK: (JJ) Zato ocenjujem, da je mag. Borut Sajovic več kot primeren kandidat za ministra za obrambo in ga predlagam v potrditev v Državnem zboru. Doktor Vinko Logaj ima podobne dolgoletne izkušnje na drugem področju, na področju šolstva. Začel je kot učitelj, ravnatelj, dolga leta je deloval kot ravnatelj Ciriusa v Kamniku pri otrocih s posebnimi potrebami. To je posebna dimenzija, ki je, dokler ne izkusiš, ne veš kako izgleda, ko moraš pomagati tistemu, ki si dejansko pomaga sam ne zmore. To je tisto, kar te naredi kot človeka bistveno boljšega, zato ker se dejansko zaveš svojega osebnega poslanstva pri delu z dejansko ranljivimi. Ne s tistimi, ki nočejo, ne s tistimi, ki ne najdejo poguma, ampak s tistimi, ki so že od rojstva zaznamovani, da so drugačni in da potrebujejo našo pomoč. Potem je dr. Logaj dolga leta bil direktor Zavoda za šolstvo, kjer je tudi v zadnjih letih izrazito prispeval k prenovi učnih načrtov in pri izvedbi te prenove. S tem, ko bo prevzel mesto ministra, bo lahko zadeve, ki jih je zastavil na Zavodu za šolstvo, tudi pomagal pri njihovi izpeljavi v prihodnjih letih. Preko ministrstva. Ocenjujem, da je dr. Vinko Logaj ne samo po stroki, ampak predvsem po svojih organizacijskih sposobnostih več kot primeren za to, da spremembe v šolskem sistemu, ki so nujne, tudi v šolski sistem učinkovito vpelje. Zato ocenjujem, da je primeren za kandidat za ministra in ga predlagam v potrditev v Državnem zboru. Kakor razumem, boste o obeh kandidatih skupaj odločali kot listi, in verjamem, da boste listo v celoti podprli. Hvala lepa. Hvala lepa. V skladu z 230. členom Poslovnika sta se kandidata predstavila pristojnima delovnima telesoma ter odgovarjala na vprašanja članic in članov odborov. Poročili pristojnih delovnih teles oziroma mnenj o predstavitvah predlaganih kandidatov ste že prejeli. Prehajamo na predstavitvi poročil, in sicer poročilo Odbora za obrambo o predstavitvi kandidata za ministra za obrambo, bo predstavil predsednik odbora dr. Martin Premk. Izvolite.

Spoštovana predsednica, spoštovane poslanke in poslanci. Predsednik Vlade, doktor Robert Golob je 30. septembra 2024 predsednici Državnega zbora, magistri Urški Klakočar Zupančič, posredoval listo kandidatov za ministre Vlade Republike Slovenije. Mag. Borut Sajovic je bil predlagan za ministra za obrambo in se je pred Odborom za obrambo predstavil 3. oktobra 2024. V uvodni predstavitvi je povedal, da je nadaljnja smer razvoja nacionalno varnostnega sistema že začrtana z zbirko štirih strateških dokumentov: Obrambno strategijo Republike Slovenije, Vojaško strategijo Republike Slovenije, Strategijo civilne obrambe Republike Slovenije in s Srednjeročnim obrambnim programom Republike Slovenije. Med prednostnimi nalogami, ki se jih bo lotil kot bodoči minister, pa je mag. Sajovic izpostavil vzpostavitev srednje bataljonske skupine, nadaljnjo modernizacijo Slovenske vojske, dodatne nabave opreme za dvojno rabo, ki bi lahko služile tako za potrebe Slovenske vojske, kot tudi za potrebe sistema varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami. Izpostavil je nadgradnjo sistema zaščite in reševanja, dopolnitev zakonskih predlogov in drugih normativnih aktov ter zagotovitev še več sredstev za raziskave in razvoj ter boljše sodelovanje s slovenskim gospodarstvom. Med ključnimi nalogami, ki čakajo Ministrstvo za obrambo do izteka mandata, pa je med drugim naštel tudi sprejemanje nekaterih zakonodajnih predlogov, med njimi Zakona o kritični infrastrukturi. Predlaganemu kandidatu za ministra, so bila postavljena številna vprašanja, ki so se nanašala predvsem na časovni potek vzpostavitve srednje bataljonske bojne skupine in časovni potek nakupa oklepnih kolesnih vozil 8×8 ter tudi vprašanje glede zagotovitve zadostnega kadra za popolnitev srednje bataljonske skupine. Zastavljena so mu bila vprašanja o trenutnem stanju in načrtih v zvezi s 40 specialnimi vozili, ki so bila kupljena za potrebe Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje. Spraševali so ga o ponovni uvedbi, o ponovni uvedbi obveznega služenja vojaškega roka po zgledu nekaterih sosednjih držav. Spraševali so ga o usklajevanjih in načrtih različnih pogledov ene od koalicijskih partneric glede sredstev namenjenih nakupu oborožitve ter glede stališč o vojni v Ukrajini. Vprašanja so bila tudi v zvezi z načrti z nadaljnjim vlaganjem v opremo in oborožitev Slovenske vojske, o stališču kandidata v zvezi s spremembo Zakona o obrambi, ki bi omogočala, da bi v bodoče o napotitvi pripadnic in pripadnikov Slovenske vojske na mednarodne misije odločal Državni zbor ter kandidata so vprašali tudi o mnenju glede sprejetje resolucije Evropskega parlamenta, s katero te članice Evropske unije poziva k odpravi omejitev, ki Ukrajini preprečujejo uporabo zahodnih oborožitvenih sistemov proti legitimnim vojaškim ciljem v Rusiji ter morebitno posledično eskalacijo vojne s strani Rusije, ki se odraža tudi v spremembi ruske doktrine o uporabi jedrskega orožja. Kandidata so spraševali, kakšno bo njegovo ukrepanje glede krepitve ugleda vojaškega poklica ter večjega sodelovanja Slovenske vojske s prebivalstvom ter nadaljnjo krepitvijo mednarodnega sodelovanja Republike Slovenije na področju zaščite in reševanja ter nudenju pomoči sosednjim državam ob večjih nesrečah. Kandidat je odgovoril na zastavljena vprašanja ter člane odbora seznanil s svojimi stališči, pogledi in mnenji kot tudi s konkretnejšimi predlogi za ukrepanje na posameznih izpostavljenih področjih delovanja Ministrstva za obrambo. Po končani predstavitvi je predlaganega kandidata je odbor sprejel z devetimi glasovi za in šestimi proti.

Hvala lepa. Vsi lepo pozdravljeni! Spoštovani doktor Vinko Logaj, ki je predlagan za ministra za vzgojo in izobraževanje, se je v skladu z Ustavo Republike Slovenije ter prvim in drugim odstavkom 230. člena Poslovnika Državnega zbora 3. 10. letos predstavil Odboru za izobraževanje, znanost in mladino in odgovarjal na zastavljena vprašanja članic in članov odbora. Med prioritetnimi nalogami je navedel povečanje ugleda šolskega sistema in zaupanja v šolski kader. Ta proces bo po mnenju kandidata zahteval tako spremembe na sistemski kot izvedbeni ravni, predvsem pa sodelovanje in intenziven dialog med vsemi udeleženci. Ob tem je izpostavil vrednost, pomen šole, ki se v luči vse večjega individualizma v družbi izgublja napram pritisku za vedno boljše ocene. Kot je dejal, je pomen inkluzivnosti oziroma vključujoče šole prepoznan tudi v osnutku Nacionalnega programa vzgoje in izobraževanja za obdobje 2023 do 2033 ter ob tem omenil otroke priseljencev in problematiko šolanja romskih učencev. Izrazil je prepričanje, da je oba izziva s širokim dialogom vseh akterjev, ki že poteka, ter nadaljnjo spremembo zakonodaje možno uspešno nasloviti. V nadaljevanju je izpostavil delo z učenci s primanjkljajem ter nadarjenimi učenci. Za izvajanje aktivnosti s slednjimi je razširjeni program dela, ki se postopoma uvaja v vse osnovne šole primeren, vendar pa ga bo potrebno v prihodnje umestiti v normativne okvire. Menil je, da je tudi 5 stopenjski model pomoči učencem z učnimi težavami ustrezen, kljub temu pa je novelizacija področja predvsem pri normativnem delu, investicijskem vlaganju in usposabljanju kadra nujno potrebna. Kot prioritetno področje je izpostavil še krepitev varnega in spodbudnega učnega okolja. To bo zahtevalo spremembo določenih pravilnikov, med katerimi je izpostavil Pravilnik o preverjanju in ocenjevanju znanja ter napredovanju učencev v osnovni šoli ter razmislek o olajšanem vpis otrok z odločbo na srednješolsko izobraževanje, ki se po mnenju kandidata nemalokrat izkorišča. V nadaljevanju se je dotaknil tudi prenove osnovnošolskih in srednješolskih učnih načrtov ter katalogov znanj, ki že poteka ter poudaril, da gre za dolgotrajen proces, ki vključuje veliko število strokovnjakov s šolskega področja. Nazadnje je opozoril še na pomanjkanje strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju ter ob tem izpostavil določene ukrepe kot so **4. TRAK: (SC) – 10.15** (nadaljevanje) ki že dajejo določene rezultate. Z željo po ohranitvi močnega in kakovostnega javnega sistema vzgoje in izobraževanja v Sloveniji si bo kot minister poleg krepitve tovrstnih aktivnosti prizadeval tudi za ustrezno umestitev pedagoškega dela na plačni lestvici. V nadaljevanju je kandidat za ministra dr. Vinko Logaj odgovoril na vsa zastavljena vprašanja ter članice in člane odbora seznanil s svojimi stališči, pogledi in mnenji, kot tudi s konkretnejšimi predlogi za ukrepanje na posameznih področjih delovanja Ministrstva za vzgojo in izobraževanje. Po končani predstavitvi je odbor sprejel mnenje, da je bila predstavitev doktorja Vinka Logaja, kandidata za ministra za vzgojo in izobraževanje ustrezna. Hvala. Hvala lepa. Prehajamo na predstavitev stališč poslanskih skupin. Prva ima besedo Poslanska skupina Socialnih demokratov, v njenem imenu kolega Jani Prednik. Izvolite. predsednik Vlade, kolegice in kolegi! Kot že rečeno imamo danes pred nami dva kandidata za ministra, ki bosta prevzela vodenje dveh zelo pomembnih resorjev v naši vladi. Prvi kandidat gospod Borut Sajovic je predlagan za mesto ministra za obrambo, medtem ko je drugi, doktor Vinko Logaj, predlagan za ministra za vzgojo in izobraževanje. imenovanje dveh ministrov na dva tako različna, a pomembna resorja, nas lahko spodbudi k razmišljanju o stari dilemi: o naložbah v maslo ali topove, ki se pogosto pojavlja, ko govorimo o porabi javnega denarja. Gre za klasično vprašanje, kako razporediti javna sredstva med socialno varnost in izobraževanje na eni ter obrambne investicije na drugi strani. Za Socialne demokrate je odgovor na postavljeno dilemo zelo preprost in jasen. Prednost bomo vedno dali investicijam v javne dobrine, ki državljanom in državljankam zagotavljajo čim višji nivo socialne varnosti ter brezplačen dostop do izobraževanja. Izobraževanje je namreč ena izmed temeljnih pravic vsakega posameznika, predvsem pa otrok, saj predstavlja ključ do osebnega in profesionalnega razvoja. Izobraževanje je edini trajni način, s katerim si lahko vsak posameznik izboljša svoj socialni položaj in se izogne medgeneracijski revščini ter si zase in svoje otroke zagotovi boljše življenje. Brez dostopa do kakovostnega in brezplačnega šolanja se tako otrokom lahko zaprejo vrata do enakopravnih priložnosti v življenju. Zaradi te ključne vloge, ki ga ima izobraževanje, moramo naš šolski sistem nujno pripraviti na prihodnost, v kateri bodo potrebne nove veščine in nova znanja. Dokončanje prenove učnih načrtov v osnovnih in srednjih šolah, ki jo že dlje časa načrtujemo ter sprejetje novega nacionalnega programa vzgoje in izobraževanja bodo ene izmed ključnih nalog novega ministra za izobraževanje. Pri čemer moramo poseben poudarek nameniti razvijanju otrokovega celovitega potenciala, ki bo spodbujal tudi osebne veščine, kot so kritično mišljenje, reševanje problemov, interdisciplinarnost in rokovanje z novimi digitalnimi tehnologijami. Hkrati pa moramo tudi v prihodnje poskrbeti za podporo otrokom s posebnimi potrebami in nadarjenim učencem, saj je naloga izobraževalnega sistema, da ponudi priložnosti prav vsem, ne glede na njihove izzive ali prednosti. Poleg vsebinske prenove bo potrebno izboljšati še pogoje za delo učiteljev. Kvalitetni učni proces namreč zahteva ustrezno usposobljene in motivirane učitelje, zato bo nov minister moral nasloviti vprašanja: kako povrniti avtoriteto učiteljem, kako jih razbremeniti nepotrebnega administrativnega dela ter kako učitelje spodbuditi k uvajanju sodobnih pristopov k učenju? Učitelji so temelj našega izobraževalnega sistema, zato si zaslužijo večje priznanje in podporo, da bodo lahko svoje delo opravljali v skladu z našimi visokimi pričakovanji, še posebej v povezavi s preprečevanjem nasilja na šolah in izobraževanjem romskih otrok ter otrok priseljencev. Spoštovani! Ne glede na to, da bomo Socialni demokrati vedno dali prednost investicijam v izobraževanje pred obrambo, pa se zavedamo, da danes živimo v času velikih geopolitičnih sprememb in povečanih varnostnih tveganj. V neposredni soseščini Evrope potekata dva večja vojaška konflikta, ki lahko neposredno, neposredno vplivata na evropsko varnost in stabilnost. To pa posledično pomeni, da moramo biti pripravljeni na različne scenarije. Od novega ministra za obrambo, zato pričakujemo dokončanje že začete modernizacije Slovenske vojske, zato da bo naša vojska sposobna učinkovito izpolnjevati vse nacionalne in mednarodne obveznosti.

Poseben izziv predstavlja tudi pomanjkanje vojaškega kadra. Bodoči minister bo moral za to poskrbeti za učinkovito izvajanje ukrepov za privabljanje in zadrževanje novega kadra v Slovenski vojski. Na obrambnem področju pa je potrebno še naprej intenzivneje razvijati sodelovanje z gospodarstvom in akademsko sfero, ki omogoča razvoj novih tehnologij za dvojno rabo in posodobitev varnostnih sistemov, ki so ključni za zagotavljanje varnosti Slovenije. Ob vedno bolj pogostih naravnih nesrečah, kot so gozdni požari in poplave, pa moramo še dodatno okrepiti naš sistem zaščite in reševanja ter zagotoviti primerno opremo in ga bolje povezati z drugimi sistemi kriznega upravljanja, med katerimi naj omenim samo Gorsko reševalno službo, ki še vedno čaka na celovito ureditev svojega položaja v okviru krovnega zakona za Gorsko reševalno službo. Spoštovani oba današnja kandidata za ministra, tako za vzgojo in izobraževanje kot za obrambo, se bosta morala soočiti z izzivi, ki so povezani z današnjimi družbenimi spremembami. Svet se hitro spreminja, bodisi zaradi geopolitičnih ali gospodarskih premikov bodisi zaradi tehnoloških inovacij. In čeprav se zdi, da sta ti dve področji vzgoje in izobraževanja ter obrambe zelo, zelo različni, pa jo povezuje en velik izziv, kadrovska stiska. Medtem ko na obrambnem področju primanjkuje vojakov, se izobraževalni sektor sooča s pomanjkanjem učiteljev in drugega, ne pedagoškega kadra. Naša skupna naloga je, da z odgovornimi političnimi odločitvami pripravimo državo na prihodnost, v kateri bodo nove generacije imele možnost živeti v varnem in stabilnem okolju, hkrati pa imele dostop do kakovostnega in brezplačnega šolanja, ki jih bo pripravilo na izzive jutrišnjega dne. V Poslanski skupini Socialnih demokratov verjamemo,

hvala, predsednica. Lep pozdrav vsem! Predsednik Vlade je v Državni zbor poslal listo dveh kandidatov za nova ministra: dr. Vinka Logaja za ministra za izobraževanje in mag. Boruta Sajovica za ministra za obrambo. Oba predloga sta po naši oceni ustrezna, oba predloga sta izkazala tudi na predstavitvah pred matičnimi delovnimi telesi ustrezno pripravljenost. Dr. Logaj je nedvomno strokovnjak za področje šolstva, za področje izobraževanja. O tem priča seveda njegov dolg CV in to je tudi izkazal na četrtkovi na četrtkovi predstavitvi na Odboru za izobraževanje. Tisto, kar je ključno predvsem za Poslansko skupino Levice je to, da je izpostavil nekaj pomembnih stvari, ki jih tudi sami ocenjujemo kot ključne na področju izobraževanja. Veseli nas, da nasprotuje združevanje vrtcev na občinskih ravneh in zmanjševanju učiteljske avtonomije in izločanju staršev iz nadzornih svetov šol in vrtcev. Veseli nas oziroma tudi pomagali mu bomo, če bo potrebno, da se zabeleži ali pa zapiše v zakon najnižji delež BDP, ki ga namenjamo ta država vzgoji in izobraževanju. Prav tako upamo, da bo uresničil oziroma da si bo prizadeval za to, da bo napovedi za povečanje sredstev za izgradnjo kuhinj in jedilnic, ki bi v osnovnih šolah služile za brezplačna šolska kosila, realizirali čim hitreje. Jasno je tudi izkazal, da dobro razume, kako resna je kadrovska kriza trenutno v šolskem sistemu in verjamemo, da bo po svojih najboljših močeh naredil vse za to, da se zagotovijo dodatna sredstva za to, da se ta poklic, ki je deficitaren, praktično spodbuja in da bomo lahko postavili šolski sistem takšno mesto, da bo seveda izpolnjeval neko svojo prvo funkcijo. To ni samo izobraževanje, ampak je tudi na nek način, nek osnovni družbeni sistem, predvsem za otroke, ki so v svojih formativnih letih najbolj občutljivi. Mag. Borut Sajovic je prav tako kandidat za novega ministra za obrambo. Seveda je to za Poslansko skupino Levice verjetno **6. perečih področij, kjer bomo imeli zagotovo največ nesoglasij ali pa, če rečemo nekoliko drugače, različnih pogledov na stvari. Ampak mislim, da je ravno predstavitev kolega Sajovica na odboru pokazala, da lahko tudi na takšnih področjih najdemo skupne imenovalce. Zagotovo kot izkušen politik gospod Sajovic razume, kakšna je vloga ministra za obrambo, predvsem pa tudi razume, kakšna je vloga obrambe kot sistema trenutno v slovenski državi. Mislim, da tudi kot prostovoljni gasilec in nekdo, ki je povezan s svojim lokalnim okoljem, dobro razume, kakšni so odnosi med ljudmi na tem področju, kakšne so potrebe, in predvsem po številnih nesrečah, ki so na žalost v zadnjih letih prizadele Slovenijo, tudi dobro razume, kakšen je pomen zaščite in reševanja, ki ga seveda ta resor pokriva. V predstavitvi oziroma na hearingu je bilo tudi zelo jasno izpostavljenih nekaj dilem z naše strani, predvsem kar se tiče nabave bojne vojaške opreme, nabave orožja. Je pa bila izpostavljena tudi ena ključnih, dajmo temu reči, priložnosti, ki jih ima Slovenija, ki je članica Nata, in to je, da se investira predvsem v opremo, ki je namenjena dvojni rabi: gre za investicije, ki se beležijo kot vojaške investicije, ampak lahko v veliki večini primerov služijo tudi za civilno rabo. In tu ima Slovenija seveda zelo veliko priložnosti in tudi te priložnosti, kot je sam kandidat povedal, Slovenija razume, in verjamemo, da bo na tem področju storjeno še veliko in da bomo lahko tudi na ta račun za izpolnjevanje zavez do Zveze Nato lahko naredili predvsem nekaj koristnega za naše državljanke in državljane. Na tem mestu seveda bomo v Poslanski skupini Levici listo kandidatov podprli. Bi se pa kot vodja poslanske skupine v imenu celotne poslanske skupine predvsem kolegi Sajovicu, dragemu Borutu, zahvalil za več kot dve leti zelo tvornega tvornega in tudi spoštljivega sodelovanja. In mislim, da bo s takšnim odnosom, kot smo ga imeli z vodjo poslanske skupine koalicije, pa tudi seveda z ostalimi poslankami in poslanci, tudi kot minister za obrambo znal

Spoštovana predsednica Državnega zbora, spoštovane kolegice in kolegi,

Najprej bi se želel zahvaliti bivšemu ministru oziroma še danes sedanjemu ministru, odhajajočemu Darju Feldi za ogromno delo, kar smo ga naredili skupaj. Poznava se že dolgo let, sodelovala sva, ne samo z mano, ampak s celo italijansko narodno skupnostjo, kot predavatelj in profesor na Univerzi na Primorskem. Nekaj projektov sva izpeljala z njim. Najbolj pomemben, ki se je začel že v prejšnjem mandatu, je renoviranje stare palače iz leta 1620, tako imenovana Collegio dei Nobili, v Kopru, je sedež gimnazije Gian Rinaldo Carli, gimnazije v italijanskem učnem jeziku in osnovne šole v italijanskem učnem jeziku Pier Paolo Vergerio il Vecchio.

na koncu se je skoraj podvojila. In tukaj seveda se zahvaljujem Vladi, da smo lahko ta projekt speljali naprej. Darju Feldi se tudi zahvaljujem, ker pri pri spremembi in dopolnitvah Zakona o osnovni šoli. Smo prvič v zgodovini Slovenije vpeljali italijanski jezik kot jezik tretji predmet v devetem letniku osnovne šole za nacionalni preizkus znanja, ki bo enkrat najmanj na tri leta, torej tretji obvezen predmet, torej v slovenskih šolah na narodno mešanem območju in seveda paritetično bo slovenski jezik v italijanskih šolah isto vsaka tri leta tretji predmet. Zahvaljujem se mu tudi za veliko pomoč ne samo njemu, ampak tudi nekaterim poslancem in vladi, da se je izpeljal tudi projekt, ki ga je italijanska narodna skupnost zasledovala že 25 let, torej telovadnica, ki naj bi služila tudi za srednjo italijansko šolo, tehnično-administrativno v Izoli Pietro Kopo. Podpisano je bilo letos poleti pismo o nameri med županom občine Izola ministrom Darjom Feldo in ravnateljem te šole Alberto Scheriani. Začetek gradnje šole bi moralo potekati v začetku naslednjega leta in biti zaključen s 1. septembrom leta 2026. Seveda v upanju vseh nas je, da bo ta projekt šel naprej, ki bo veljala ne samo kot telovadnica za našo srednjo šolo, ampak za vse šole, srednje šole v Izoli, torej tudi za turistično in zdravstveno in predvsem v popoldanskem času tudi za splošno populacijo, za fizične in športne aktivnosti. Torej ogromen in velik projekt. Jaz se bi tudi zahvalil seveda magistru Borutu Sajovicu za odlično sodelovanje v teh dveh. In toliko še dve leti in pol skoraj nam je ogromno pomagal, predvsem pri bomo rekli, ko smo pripravljali z vlado dogovor o sodelovanju, o marsikaterih točkah smo imeli težave in magister Sajovic je bil vedno z nami pri. Nas, nas je poslušal, nam je pomagal in res najlepša hvala in upamo seveda, sigurni smo, da bo v nadaljnjem kot minister odličen minister. Torej, v Poslanski skupini Italijanske in madžarske narodne skupnosti podpiramo listo kandidatov za ministra Vlade Republike Slovenije, torej magistra Boruta Sajovica za ministra za obrambo in doktorja Vinka Logaja kot ministra za vzgojo in izobraževanje. Še na kratko, ker smo tudi začeli z doktor Vinko Logajem kot direktor Zavoda za šolstvo. Delali seveda smo mnogo let skupaj, imamo tudi z njim ogromne dobre izkušnje. V teh letih predvsem to, kar smo naredili, je, da štiri pedagoške svetovalce seveda, ki smo jih dobili v prejšnjih letih in mi in madžarska narodna skupnost torej na področju vzgoje in izobraževanja ne bosta izključno oziroma prevalentno delala za Zavod za šolstvo, torej območna enota Izola oziroma Koper in Lendava, ampak s pomočjo doktor Logaja so se vključili vsi štirje naši pedagoški svetovalci in madžarske narodne skupnosti, predvsem v delo z našimi ravnatelji v naših šolah, z našimi učitelji, dijaki, študenti in predvsem torej z ravnatelji. Torej, ogromen projekt, ki bo izboljšal v nadaljnjem kvaliteto naših šol. To kar smo se tudi ogromno, trudili smo, nekaj korakov naredili naprej, ampak še ne dovolj,

materinega jezika v narodnih šolah, tako da se učenje italijanščine in madžarščine dvigne na najvišjem možnem nivoju, ker vemo, da v teh časih, v času globalizacije naši otroci so vedno več usmerjeni seveda v druge jezike, predvsem v angleščino in zanemarjajo seveda to, kar sta jezika okolja, torej italijanščino in madžarščino, in je doktor Logaj tukaj se je ogromno angažiral. Začeli smo projekt, da bi v prvih treh razredih osnovne šole vključili postopoma nove učbenike, ki bi dvignili kvaliteto in način in metodologijo učenja italijanskega in madžarskega jezika, ja, da bodo otroci motivirani, in da bodo lažje se naučili in lepše in boljše tako da jutri bodo odrasli otroci, ki danes seveda hodijo po naših šolah, povečali kompetentnost in govor italijanskega in madžarskega jezika na narodno mešanem območju, ki sta uradna jezika in enakopravna enakopravna jezika. En velik, velik izziv in velik problem, bomo rekli, je tudi povečanje oziroma izenačenje število ur italijanskega jezika, predvsem za italijanski jezik smo se pogovarjali, ker dvojezične šole mislim, da imajo to že urejeno in bi moral potek pouka nekje 50:50 torej in v madžarščini in v slovenščini, v naših šolah, na narodno mešanem območju pa se dogaja, da v italijanskih šolah, torej z italijanskim učnim jezikom imamo nekaj čez tisoč ur v osnovni šoli slovenskega jezika. Slovenski jezik je, in tukaj se absolutno ne pritožujemo, praktično bi mogel biti predavanj na nivoju L2, torej kot jezik okolja, v šolah z italijanskim učnim jezikom je pa predavam večinoma kot L1, torej pomeni, da naši učenci, študenti končajo osnovno ali srednjo šolo in dobro govorijo slovenski jezik. Isto bi želeli, da se bi dogajalo tudi v slovenskih šolah na narodno mešanem območju. Torej razlika ur v devetih letih je več kot 400 ur, torej mi imamo tisoč in toliko ur slovenščine, v slovenskih šolah pa 600 ur. To je za naše pojme diskriminacija, ker jezika, kot smo rekli, sta uradna in jezika okolja paritetična in tukaj seveda so velike težave, ministrstvo nam je tudi povedalo kje so problemi, kje so težave in kako v naslednjih letih mogoče pripeljati, da bo to potem potem enakopravno in na to bomo morali vlagati tudi ogromno dela. V naprej to kar nas čaka, je reforma, torej šolska reforma, ki poteka več kot eno leto ali pa leto in pol. Spreminjajo se kurikuli tudi za naše šole, torej za izboljšanje kvalitete vseh predmetov in učnih načrtov. Zaradi tega smo angažirani, delamo v določenih komisijah, smo vključeni in upamo seveda predvsem, da bo učnih načrtov in kurikulumov več naše zgodovine, madžarske, italijanske zgodovine, ki danes sicer je že prisotna v učbenikih, ampak ne dovolj jasna in ne dovolj obširna, tako da delamo na tem, da bo tudi to nekako tako na pravem mestu v pravih oblikah in v pravih količinah opisovalo to kar je zgodovina našega območja, našega ozemlja in tudi, bomo rekli, naših matičnih domovin. To kar je tudi velik problem, mislim da se ga rešuje že sproti, so komisije za jezikovno politiko na Ministrstvu za vzgojo in izobraževanje oziroma za slovenski jezik in za italijanski jezik

in na to samo kot tuj jezik. Torej, L2, ki je jezik okolja, sploh na teh komisijah ni obravnavan in vedno se preskakuje od ena na tuj jezik. Mislim, da smo v tem zadnjem letu kar naredili lepe korake naprej in od tukaj mislim, da jezik okolja bo mogel biti vedno bolj ovrednoten, tako kot sem že povedal. Še nekaj točk, zelo pomembnih knjige. Knjige, ki seveda so original v slovenskem jeziku in za naše šole. madžarska narodna skupnost v njihovih dvojezičnih šolah in v naših italijanskih šolah na narodno mešanem območju morajo biti prevedene. Žal so prevedene tri, štiri leta kasneje, ko je ta knjiga že postala stara. In slovenske šole v Sloveniji imajo že nove knjige, napredujejo, gredo naprej in mi zaostajamo tukaj. Imamo seveda tudi knjige, ki prihajajo iz Italije in iz Madžarske. Samo za nekatere predmete, žal, ne moremo vse predmete kupovati, knjige torej v naših matičnih državah, ker so programi, učni programi nekoliko različni in seveda te knjige ne morejo pokrivati vse kar je to nujno potrebno in tukaj upamo, da bodo kurikuli in torej učni načrti malo prilagojeni in mogoče tudi si lahko pomagamo na ta način ali pa izboljšamo ekipo, prevajalne ekipo, ki bi morala v nekaj mesecih od izida slovenskih knjig prevesti te knjige v italijanskem in madžarskem jeziku in jih dati v uporabo naših šol. Tako da imamo dvojno varianto ali a ali b. To, kar je tudi zelo potrebno in je zadeva eskalirala zdaj v zadnjih dveh tednih. Skupaj oziroma društvo ali pa Skupnost mladih študentov, ki so maturirali v šolah z italijanskim učnim jezikom letos so se ustanovili torej kot društvo, da bi protestirali proti temu, kar RIC, torej Republiški izpitni center, skupaj v sodelovanju z Ministrstvom za zdravje delajo in dajejo v uporabo gradivo, vprašanja, odgovore, knjige, možnost opravljanja določenih izpitov našim študentom v srednjih šolah. ne boste verjeli, ampak po njihovem niti ena ni prav. Tukaj imamo za popraviti vse. So bili seveda so v kontaktu z nama poslancema narodnih skupnosti, torej z mano in z mojim kolegom Ferencem Horvatom. To, kar smo mi obljubili, da bomo sklicali Komisijo za narodne skupnosti, seveda povabili predstavnike Rica in ministrstva in na vsaki točki se skupaj pomenili, da vidimo, kaj lahko gremo naprej. Seveda te težave niso nastale danes, to so težave stare 20, 30 let, ki so se v letih še v določeni meri poslabšale in mislimo, da res bivši študenti naših srednjih šol imajo absolutno prav, bo treba videti, kaj bo možno tukaj popraviti in koliko jim bomo lahko prišli v nasproti oziroma v v pomoč, da se bo zadeva izboljšala v čim krajšem času. In za zaključek še točka, ki nas še vedno bremeni v italijanski narodni skupnosti zakon SPINVI, tako znan Zakon o posebnih pravicah italijanske in madžarske narodne skupnosti na področju vzgoje in izobraževanja. zakon, ki je padel v tem Državnem zboru februarja leta 2022. Seveda ne grem zdaj govoriti kdo je bil za, kdo je bil proti. je pa zadeva resna. V zakonu gremo uresničevati to kar so ustavne pravice, v tem primeru predvsem italijanske narodne skupnosti, - 10.45** (nadaljevanje) govori o materinem jeziku, govori o predavanju v naših šolah v italijanskem jeziku. No, ne boste verjeli, da v tem zakonu je bilo pred šestimi leti sprejeto, da je učiteljem, ki lahko predavajo v naših šolah, dovolj znati italijanščino na nivoju tujega jezika in ne na najvišjem nivoju tujega jezika, torej C2, ampak ena stopnička manj, C1. In ta zakon še danes velja; takrat mene ni še bilo v Državnem zboru. Doseženi so bili določeni kompromisi ob sprejemu tistega zakona februarja leta 2018, kompromise, ki bi jih danes morali popravljati. In smo se tudi angažirali z bivšim ministrom, danes še prisotnim Darjem Feldo, in poskušali ta zakon spremeniti, ne samo zato, ampak tudi zaradi, ker ima tudi druge dobre lastnosti, da izboljšamo kvaliteto naših šol, tako kot mora biti. In vsi vemo, da so šole prva, prva zadeva in prve inštitucije, ki nam dajejo možnosti, da bo naša bodočnost lažja in bolj učinkovita. jaz vam se lepo zahvaljujem. Še enkrat ponavljam, da bo Poslanska skupina italijanske in madžarske narodne skupnosti podprla listo kandidatov za ministra Vlade Republike Slovenije. Hvala. Hvala lepa. Naslednja je Poslanska skupina Svoboda, v njenem imenu kolega Lenart Žavbi. Izvolite. Spoštovana predsednica, spoštovani predsednik Vlade, spoštovane ministrice, ministri, kolegice poslanke, kolegi poslanci! Začel bi z zahvalo obema dosedanjima ministroma, tako Darju Feldi kot Marjanu Šarcu. Oba sta v svojem dosedanjem mandatu dosegla že marsikatero koalicijsko programsko zavezo. Tako je minister Darjo Felda, lahko rečemo, najpomembnejši projekt tega mandata v lanskem juniju v Državnem zboru zagovarjal Zakon o šolski prehrani, torej o brezplačni šolski prehrani oziroma šolskem kosilu za vse učenke in učence. To bo stopilo v uporabo septembra 2027, do takrat pa bo cenzus za subvencionirano prehrano za četrti in polovico petega dohodkovnega razreda z namenom finančnih razbremenitev višji, kar posledično pomeni, da bodo socialne razlike v naši državi manjše. Nadalje smo na področju predšolske vzgoje v zadnjih dveh letih že sprejeli posamezne odločitve, ki so pomembno izboljšale položaj zaposlenih in pogoje za delo z otroki. Uvedeno je bilo napredovanje vzgojiteljev predšolskih otrok, pomočnikov vzgojiteljev v naziv mentor in svetovalec, ki so lahko napredovali za štiri plačne razrede. Prav tako se širi tudi mreža razvojnih oddelkov v vrtcih, v katere se vključujejo otroci s posebnimi potrebami, sredstva zanje pa v pretežni meri zagotavlja državni proračun. Novela Zakona o osnovni šoli, sprejeta februarja letos, uvaja rešitve in izboljšave za številne segmente osnovnošolskega izobraževanja, kjer so bile zaznane akutne težave, na katere je v preteklih letih opozarjal širok nabor deležnikov sistema osnovnošolskega izobraževanja. Novela odgovarja tudi na težavo inflacije odličnih ocen in posledičnega razvrednotenja znanja. Za šolsko leto 2024/2025 so zagotovljena večja sredstva za nadaljnje izobraževanje in alternativne poti do učiteljskega poklica, kar bistveno prispeva k profesionalnemu razvoju učiteljev in izboljšanju njihovega zadovoljstva. To je samo nekaj dosežkov bivšega ministra. Kljub številnim pozitivnim premikom pa bo treba še trdo delati in na tem mestu v zgodbo vstopi doktor Vinko Logaj kot eden temeljnih in ključnih zagovornikov slovenskega javnega šolstva. Vinko Logaj je, če se izrazim po šolsko, strokovnjak, ki šolski sistem pozna od A do Ž, je nedvomno človek z izjemno bogato kariero v srčiki šolskega sistema na vseh ravneh. Dobro pozna zakonodajo in zaveda se, kaj vzgojno-izobraževalni zavodi potrebujejo, zagotovo pa premore tudi politični instinkt. Na mariborski Pedagoški fakulteti je študiral fiziko in tehnično vzgojo, kasneje pa magistriral s področja menedžmenta ter leta 2012 še doktoriral.

direktor Zavoda RS za šolstvo, ki ga je vodil praktično do danes. Vinko Logaj je splošno znan po tem, da budno spremlja delo in svoje sodelavce ter ve za vsako podrobnost. To ni slaba lastnost, kvečjemu nasprotno. Se vam ne zdi, da šolstvo v tem trenutku potrebuje ravno takšnega strokovnjaka, ki je kandidat, o katerem bomo danes glasovali. Nekoga, ki ga ni strah vseh izzivov, s katerimi se sooča njegov resor in bo znal tudi odločno reagirati. Vinko Logaj, doktor Vinko Logaj ima pri tem našo soglasno podporo. Drugi resor, bivši minister Marjan Šarec, je v tem mandatu taki isto kot doktor Darjo Felda, storil ogromno dela, zato se mu tudi njemu na tem mestu zahvaljujem. Novi obrambni minister bo resor prevzel v veliko bolj urejenih razmerah kot Marjan Šarec. Te so na ministrstvu zdaj veliko bolj stabilne in predvidljive v primerjavi s preteklimi leti, ko je bil obrambni resor deležen precejšnjih varčevalnih ukrepov. Trend se je tako v zadnjih letih obrnil, več sredstev je bilo namenjenih zlasti za investicije v vojsko, gasilce in civilno zaščito, prav tako pa so v zadnjih dveh letih prenovili tudi vse ključne strateške dokumente na področju varnosti, obrambe in civilne zaščite. Mene osebno veselita predvsem dva konkretna projekta. Eden je vse, kar se je dogajalo na Krasu in potem kratkoročni srednjeročni in dolgoročni ukrepi, ki jih je ministrstvo naredilo in simbol teh dolgoročnih ukrepov so tudi tako imenovani ER traktorji. In sem izjemno, bom temu rekel, zadovoljen, da smo letos, ko so bili požari letos poleti na Krasu, da so bili ti prav zavoljo teh letal veliko bolj učinkovito gašeni. In na drugi strani stvar, ki me res izjemno veseli, je to, kar je bilo v zadnjih tednih tudi javno predstavljeno, / nerazumljivo/ Bolnica Petra Držaja dober primer, kako lahko sredstva za Nato, kako lahko od njih profitira tudi civilno prebivalstvo. Zdaj pa h kandidatu za obrambnega ministra. Človek z veliko začetnico, izjemen, izjemen vodja, mentor, spoštljiv sogovornik, predvsem pa dober in izkušen politik. Kot takega ga v poslanski skupini Svoboda poznamo, kandidata za obrambnega ministra in našega dosedanjega vodjo, magistra Boruta Sajovica. Mirno, modro in preudarno Borut Sajovic že več kot dve desetletji na slovenskem političnem parketu tako na lokalni kot državni ravni išče, sooblikuje in sprejema ukrepe v dobro ljudi. Ti so njegove odlike nedvomno prepoznali in mu zaupajo. V zadnjih 20 letih so mu na volitvah že sedemkrat namenili mandat za najodgovornejše položaje. Štirikrat je bil izvoljen za tržiškega župana in trikrat za poslanca Državnega zbora. Jaz sem si ta vikend dovolil vpoklicati par ljudi v Tržič in dobiti mnenje o magistru Borutu Sajovicu. Mimogrede vmes sem tudi izvedel, da bo to prvi tržiški minister v samostojni Sloveniji. In prebral bom dva citata ali pa dva odstavka, ki sem jih dobil o magistru Borutu Sajovicu. Prvi: "Kdor vsaj malo pozna občino Tržič in hodi po naših prelepih krajih z odprtimi očmi, zlahka vidi, da je na vsakem koraku vidno Borutovo delo in njegove zamisli. V času svojega županovanja je skrbel za skladen razvoj prav vsake vasi in zaselka v naši občini. Svoje zamisli in odločitve je sprejemal na osnovi potreb in predlogov občank in občanov, saj je bil vsakodnevno prisoten na terenu med ljudmi, tako pri njihovem delu kot na večini prireditev, ki so jih organizirala številna društva." - konec prvega citata. In drugi citat, vezan na delo, ki ga zdaj prevzema: "Konec oktobra 2018 je občino Tržič prizadela katastrofalna ujma, ki je najbolj prizadela vasi Slap, Čadovlje, Dolina in Jelendol ter Lom pod Tržičem, Praktično čez noč je preko 200 naših občank in občanov postalo odrezanih od sveta. Še več nihče ni vedel, kaj se dogaja v Dolini in v Jelendolu, saj so bile zaradi izpada elektrike in poškodovane ceste prekinjene vse komunikacijske poti do teh krajev. Borut v tem kaotičnem stanju ni niti trenutek pomišljal, pač pa se je nemudoma peš odpravil v par kilometrov oddaljene kraje, v močnem dežju in po na pol podrtih poteh, kar je še ostalo od ceste, ki jo je odnesla podivjana Tržiška Bistrica. Ko je prispel do prizadetih krajev in tamkajšnjih prebivalcev, je takoj organiziral delo v vasi sami in skupaj s štabom civilne zaščite vzpostavil oskrbovalne poti po gozdnih cestah, kjer se je s traktorji, terenskimi vozili in delovnimi stroji z obilo poguma voznikov še dalo priti do prizadetega območja. Na njegovo pobudo so krajani vzpostavili prevoz s starim gasilskim kombijem in varovanje potnikov na poteh, kjer so morali zaradi poškodovane ceste hoditi peš, da so prišli do svojih delovnih mest in šolskih klopi. Borut je takrat praktično noč in dan na terenu, in njemu gre velika zahvala, da je s svojim znanjem in odločnostjo pomagal k čimprejšnji normalizaciji življenja na prizadetih območjih." Konec drugega citata. Kaj, če ne mirnost, modrost in preudarnost, hkrati pa še izkušnje, nujne pri sprejemanju hitrih odločitev o morebitnih kriznih situacijah, bi torej lahko bile boljše lastnosti obrambnega ministra. Borut Sajovic področje, ki ga prevzema, dobro pozna in se zaveda njegovega pomena za varnost naše države, za varnost vseh nas. Je veteran vojne za Slovenijo, dolgoletni prostovoljni gasilec in župan, ki se v svoji gorski hriboviti občini skoraj vsako leto sooči s kakšno naravno nesrečo. Za konec, dragi Borut, pa še citat, odlomek iz ene pesmi, verjamem, da boš razumel zakaj ti ga citiram: "Naj kdorkoli kdaj te vpraša, kdo živi na zemlji tej, vedi Zemlja ta je naša, tvoji dedi spijo v njej, zanjo bori se naprej."

Hvala za besedo spoštovana predsednica Državnega zbora, predsednik Vlade, ministrice, ministri in spoštovani kolegi. V stališču bom govorila o predlaganih kandidatih, pa ne o pa ne o dosežkih oziroma nedosežkih prejšnjih ministrov, ampak o dejanjih predlaganih kandidatov. Danes je 7. oktober 2024, dve leti in pet mesecev od prisege vlade Roberta Goloba, v kateri so bili, pa jih ni več, Tatjana Bobnar, Danijel Bešič Loredan, Uroš Brežan, Sanja Ajanović Hovnik, Irena Šinko, Dominika Švarc Pipan, Marjan Šarec, Daro Felda in Emilija Stojmenova Duh, devet ministrov, devet ministrov. Verjetno bi marsikdo v kakšni razviti demokratični evropski državi mislil, da so bili v slovenski vladi, glede na to, da nas je 2 milijona, zamenjani ali v bolj poznanem, vam bolj poznanem žargonu, vrženi čez ramo že prav vsi ministri prvotne ekipe Roberta Goloba. Ja, skorajda res, ampak ne pozabimo, da je moral predsednik vlade po manj kot letu dni umetno ustvariti nove ministrske stolčke za to, da so službe globoko po vertikali ministrov dobili še še nekateri, ki so zaslužni, da je prišel na oblast. Koliko mesecev vladanja ekipa Roberta Goloba sploh popolna? Mesec, dva, mogoče tri. V Državnem zboru se povprečno vsak tretji mesec ukvarjamo s kandidatom za novega ministra, in ne boste verjeli, vsak kandidat je glede na razprave koalicijskih poslancev, glede na njihova stališča bolj usposobljen, bolj izkušen in še večji strokovnjak. Nenazadnje se še spomnimo, kaj je predsednik Vlade Robert Golob v Državnem zboru dejal 1.junija 2022, citiram: »Seveda bi se lahko odločili po zgledu kakšne večje države in bi imenovali izključno kabinet, ki bi bil političen. Lahko bi imeli devet ministrstev in bi imeli samo politike,

Verjamemo, da samo politični svet za tako zahtevna obdobja, v katerih smo danes, ni dovolj. Verjamem, da moramo politični svet nadgraditi strokovnjaki in zaradi tega prihajamo z drugim, če hočete, desnim krilom, v katerem so strokovnjaki. Ljudje, ki mogoče nimajo političnih izkušenj so se pa za to dokazali v svoji stroki in med njimi so večinoma posamezniki, ki jih družba v stroki ali pa družba na širše tudi prepoznava kot take." Konec citata. Izbira za novega ministra za obrambo. Ja, to je to. Popolna potrditev besed Roberta Goloba izpred dveh let in petih mesecev. Borut Sajovic, predsednik vlade je v svojem predlogu zapisal, da kandidaturo Boruta Sajovica utemeljuje z njegovim znanjem, izkušnjami, ki jih je pridobil pri dosedanjem delu. Upravičeno se sprašujemo kje je gospod Sajovic pridobil ta znanja in izkušnje, ki naj bi mu služila pri opravljanju tako odgovorne in zahtevne funkcije, kot je funkcija ministra za obrambo. So to, kot je sam povedal v predstavitvi, izkušnje, ki jih je dobil kot študent prvega letnika veterine na predvojaškem taboru v Tolminu, kasneje, po opravljeni diplomi, kot vojak Jugoslovanske ljudske armade, najprej v Delnicah, nato pa kot vojaški upravnik Breščina samooskrbne vojne ekonomije Petrovja pri Umagu. Ne moremo mu očitati, da predsedovanje krajevni skupnosti in županovanja ni spoznal sistema civilne zaščite in reševanja. To vseeno ni dovolj! Minister mora imeti znanja s področja, ki jih bo pokrival. A gospod Sajovic v zadnjih dveh letih ni bil niti malo aktiven na tem področju, Ni ga bilo v parlamentarnem odboru za obrambo, ni bil aktiven v mednarodnih delegacijah Nata, z obrambo se tako rekoč sploh ni ukvarjal. Res pa je, da je bil vedno v prvi obrambni liniji vlade Roberta Goloba, ki po njegovo vedno, ne glede na vse, dela dobro. Se je gospod Sajovic zavedal v kakšne škornje vstopa, ali ve, kaj vse spada v delokrog Ministrstva za obrambo? Ministrstvo pokriva obrambni sistem države in celoten sistem varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami. Njihove naloge se nanašajo na obrambni načrt države ter na razvoj, organizacijo, opremljanje, delovanje in vodenje Slovenske vojske. Izvajajo priprave civilne obrambe, naloge upravnih zvez in kriptografske zaščite v obrambnem sistemu, vojaško šolstvo, organizacijo in izvajanje varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, kot tudi naloge, ki se nanašajo na pravice in dolžnosti državljanov na obrambnem področju ter na področju zaščite in reševanja. Bo gospod Sajovic zmožen nadzorovati in voditi ta obsežen sistem? Ali bo le marioneta Damirja Črnčca, ko se govori po hodnikih? Ob njegovem imenovanju so se v medijih pojavila tudi vprašanja povezana z višino in izvorom njegovega premoženja. Gospod Sajovic ima namreč glede na svoje pretekle funkcije nesorazmerno veliko premoženja, saj je po navedbah medijev lastnik treh hiš, treh stanovanj v Sloveniji in enega na Hrvaškem, ene stavbe, petih kmetijskih zemljišč in 12 parcel, poleg tega pa tudi lastnik številnih vrednostnih papirjev: Cinkarne Celje, DZS, Equinox, Krke, Luke Koper, NLB, Petrola, Term Čatež, Telekoma Slovenije, Zavarovalnice Triglav in obveznic Republike Slovenije. Gospod Sajovic je bil večino let župan ene manjših občin, njegova neto plača se je gibala med 2000 in 3000 evri mesečno, zato je javnost upravičena izvedeti, od kod izvor tega premoženja. Predvsem v luči dejstva, da je glede na podatke v zemljiški knjigi in njegova družina večino svojega premoženja pridobila v času njegovega županovanja. Vsi pa tudi vemo kje, le nekaj metrov od Reke v naravnem parku Dovžanova soteska gospod Sajovic gradi hišo. Je v tem primeru torej prevladala politična pripadnost in nestrokovnost, ali kot je rekel predsednik vlade doktor Robert Golob: V dveh letih sem se naučil, da so ministri primarno politiki in morajo obvladati to obrt, medtem ko so strokovnjaki tisti, ki delajo na nižjih nivojih. ta zaključek o gospodu Sajovicu je popolno izhodišče za drugega kandidata za ministra. Torej, koga želi predsednik vlade v svoji ekipi, politike ali strokovnjake? Ali sploh kdo ve in razume Roberta Goloba? Ali sploh še kdo sledi njegovim vsakodnevnim premislekom? Vinko Logaj, siva eminenca v šolstvu. Že več kot 40 let, zraven očitno in jasno tudi na odločevalskih in političnih funkcijah, pa nikoli za nič kriv. Kolega na matičnem delovnem odboru, Jože Lenart, je v obrazložitvi svojega glasu povedal vse. Citiram: "Verjamem, da v našem izobraževalnem sistemu osnovnih in srednjih šol in vrtcev potrebujemo človeka z veliko več energije, kot smo videli sedaj, zato ni mogoče glasovati drugače kot proti." - konec citata. Tudi predsednica Združenja ravnateljev in pomočnikov ravnateljev Slovenije se je ob novici, kdo naj bi nasledil Darja Feldo, vprašala, ali nimamo nobenega mladega nadobudnega človeka z odprtimi očmi - ki bi lahko ob sebi imel izkušene svetovalce s svežimi idejami? Predsednica društva ravnateljev srednjih šol in dijaških domov pa je izrazila dvom v imenu novega ministra, saj kot članica Sveta zavoda za šolstvo ve, da je gospod Logaj dal odstopno izjavo z mesta direktorja in da gre v pokoj. Ja, gospod Logaj je še julija letos zatrjeval, da odhaja v pokoj. Mnogi so povedali, da tretji mandat na čelu Zavoda za šolstvo predčasno zaključuje, zaradi nevzdržnih pritiskov spremljevalke predsednika vlade po uvedbi več veganske hrane v vrtcih in šolah. Potem pa smo bili priča pravemu krožnemu procesiranju. Darjo Felda napove odhod z mesta ministra, Vinko Logaj postane kandidat za novega ministra, državna sekretarka Jasna Rojc pa se preseli na mesto direktorice Zavoda za šolstvo. "Volk sit, koza cela.", naši ta pravi pa še vedno zasedajo odločevalske pozicije. Na zaslišanju kandidata za novega ministra smo bili tudi priča nerazumljivemu obnašanju predsednice odbora. Časopisni članki in informacije o medijih so že več kot 30 let sestavni del gradiv in razprav v hramu demokracije. Opozicijske in koalicijske stranke so v različnih mandatih zahtevali nujne in izredne seje na podlagi poročanja in pisanja novinarjev. Precej logično, saj je Državni zbor prostor, kjer se lahko pogovorimo, razčistimo in preverimo, ali ne, ali je v času Svobode drugače? Še dve leti nazaj so bili večinski njihovi mediji tisti, ki so jih pripeljali na oblast, njihova poročanja pa so koalicijski poslanci eden za drugim citirali v parlamentarni dvorani. Pa danes? Ker se vse bolj izkazuje, da je cesar gol, ker celo njihovi mediji, ko so necenzurirano ali dnevnik, poročajo o njihovih nečednostih, pa se jih kar naenkrat več ne sme citirati. Jemlje se besedo, daje se opomine, prepoveduje se govoriti. Ja, vse to o Svobodi leta 2024. Kandidat za novega ministra za vzgojo in izobraževanje tako ni z argumenti in dokazi ovrgel očitkov o mobingu, o negospodarnem trošenju javnega denarja in vmešavanju v imenovanje njegove naslednice na Zavodu za šolstvo. Zgolj odgovora v celoti zavračam očitke in nič ni res, pač, nista dovolj. Medtem pa slovensko šolstvo doživlja največjo krizo v samostojni Sloveniji. Kako zelo zgrešeno politiko na področju vzgoje in izobraževanja pelje vlada, kažejo tudi primeri, ko se na ministrstvu ukvarjajo z zadevami, ki so manj pomembne, tiščijo pa glavo v pesek tam, kjer sistem razpada. Je vprašanje mestnega obroka, ali je obrok z ali brez svinjine res ena ključnih težav naših vzgojno izobraževalnih zavodov ali pa smo tudi tu priča škodljivi politični preračunljivosti in populizmu? Medtem pa osnovne in srednje šole še vedno čakajo na prenovo in racionalizacijo učnih načrtov. Poklicne šole ter obrtniki in gospodarstveniki še vedno čakajo na polno delujoč dualni sistem izobraževanja in promocijo deficitarnih poklicev. (nadaljevanje) šole in občine še vedno čakajo na obljubljen nov razpis za sofinanciranje investicij v vrtčevsko in šolsko infrastrukturo. Učiteljev vse bolj primanjkuje. Občine in šole, ki imajo vsako leto več otrok tujcev, ki ne znajo slovenskega jezika, ostajajo brez nujno potrebne pomoči. Romska problematika se vse bolj poglablja, nasilja med otroki in mladostniki je vse več. In kar je najhuje za državljane, velika večina obljub iz koalicijske pogodbe ostaja neizpolnjenih. Spoštovani! Kadrovski bazen Svobode je očitno prazen. Ni torej kadrovska stiska samo v šolstvu, zdravstvu in socialnem skrbstvu, gospodarstvu, očitno tudi v Gibanju Svoboda. Tudi po današnjem dnevu Vlada ne bo popolna; čez največ tri mesece bomo znova govorili o novem ministru, že desetem. To ni dobro za Slovenijo. To ni dobro za Slovenijo, Vlada in koalicija, ljudje so razočarani in vas ne podpirajo več. In res je, ta zemlja je naša. Hvala lepa. Hvala lepa. Zemlja je seveda od vseh nas, Slovenk in Slovencev, ne glede na politično prepričanje. Naslednja je Poslanska skupina Nova Slovenija - Krščanski demokrati, v njenem imenu magister Janez Žakelj. Mi pa dovolite, preden vam dam besedo, da opozorim, da se nam je na balkonu pridružila delegacija Poljsko-slovenske parlamentarne skupine Sejma Republike Poljske, ki jo prav lepo pozdravljam. Tudi vse ostale prosim, da jim zaploskamo, da jih pozdravimo z aplavzom.

Na začetku sem imel napisano "spoštovani premier z ekipo," pa vidim, da se je ekipa precej osula. Govorite o dialoškosti te koalicije, v bistvu pa praktično razen desetih članov Svobode ni nobenega, nobenega, samo en minister je. Toliko o dialogu v tej koaliciji. Danes po že toliko menjavah v tej Vladi obravnavamo dva kandidata za ministra, torej za ministra za obrambo Boruta Sajovica ter Vinka Logaja za šolskega ministra. Predsednik Vlade Robert Golob bo moral sporočiti tudi ime naslednika ministrice za digitalno preobrazbo Emilije Stojmenova Duh. Nehote se spominjam prve seje, ko smo potrjevali kandidate za ministre te Vlade. V Novi Sloveniji smo takrat dejali, da bomo veseli, če bosta Vlada in predsednik Vlade delala dobro, ker bo to dobro za vse nas, za vso Slovenijo. Premier je veliko obljubljal, govoril je celo, da ima namen ostati kar dva mandata. Potem smo za obljubami doživeli časovnice, pa nič obljub in samo delo. Potem je vsa Slovenija čakala na rezultate. No, medtem smo videli, da je namen brez prave vizije in načrtov, s samimi praznimi obljubami, škodljiv za državo. To sedaj po anketah javnega mnenja jasno kažejo tudi številke. Danes smo v Novi Sloveniji trdno prepričani, da bi bilo po toliko menjavah - zamenjalo se je že pol Vlade - najbolje, da bi celotna Vlada s premierjem vred odšla in dala možnost kompetentni ekipi, ne ekipi tako imenovanih novih obrazov, ampak resnim in odgovornim strokovnjakom oziroma politikom, ki vedo, kakšne so njihove dolžnosti in kompetence, da je njihov osnovni namen služiti v dobro države in vseh nas državljanov. V tem času smo imeli možnost dodobra spoznati način menedžiranja Vlade s strani tako imenovanega vrhunskega menedžerja. Kar polovica Vlade se je že zamenjala. Preveč, mnogo preveč ljudi je v dveh letih in pol letelo čez ramo. Nekateri so odšli zaradi nesposobnosti, spet drugi zato, ker so zagovarjali svojo stroko in se niso podredili diktatu. In to je slabo. Če je za uspešno politiko potrebno iskanje najboljših rešitev in iskanje kompromisov, je nesprejemljivo, da se nedemokratično odstrani tiste, ki mislijo s svojo glavo. (nadaljevanje) tudi za prihodnje, saj bodo dobri kandidati, ki mislijo s svojo glavo, leteli čez ramo. Slabih pa tako ne potrebujemo. Poleg tega pa je vlada kolektivni organ in do sedaj se je pogosto pokazalo, da odločitev ne sprejema minister, ampak nekdo iz ozadja, ki mu ne ljudstvo ne parlament ni dal nobenega mandata. Za današnja kandidata bi težko rekli, da sta neizkušena. Tako kandidat za obrambnega ministra Boruta Sajovica kot kandidat za šolskega ministra Vinko Logaj imata dolgo in pestro poklicno življenje in mnogo različnih izkušenj. To je vsekakor pozitivno za mesto, ki ga bosta po vsej verjetnosti oziroma zagotovo danes zasedla. Seveda se je nabralo tudi kar nekaj prtljage, ki jim jo očitajo ljudje, kar smo lahko zasledili v medijih in na kar kandidata nista uspela zadovoljivo odgovoriti tudi na predstavitvi pred pristojnima parlamentarnima odboroma. Izzivi so pred nami in ključno bo, kako bosta kandidata za ministre, ki bosta s strani koalicije zagotovo danes potrjena, uspela odgovoriti nanje. Za obrambnega ministra bo zagotovo pomembno, da bo uresničil prednostne naloge, ki jih je navedel pri svoji predstavitvi. Naj povzamem samo nekatere. Vzpostavitev osrednje bataljonske bojne skupine, pri čemer bomo v Novi Sloveniji budno spremljali nakupe osemkolesnikov, pri katerih je bil obljubljen velik, več sto milijonski prihranek. Bistveno pa bo tudi, da bo Slovenska vojska sposobna nabavo te nove opreme absorbirati, torej najti tiste, ki bodo na teh napravah delali. omenil je kandidat za ministra nadaljnjo modernizacijo Slovenske vojske, pri čemer bo ključno nasloviti kadrovski primanjkljaj pri tem kar ne gre in ne gre. Varnost je ena ključnih vrednot, za katero je v sedanjem svetu mnogi groženj in vojne v soseščini, nujno posvetiti vso pozornost. kandidatu, kolegu in kandidatu za obrambnega ministra vsekakor želim uspešno reševanje izzivov, ki jih mu ne bo manjkalo. Pri kandidatu za šolskega ministra gre za izkušenega kandidata, ki je vse svoje življenje v šolstvu, pri tem pa kar mnogo let v samem vrhu odločevalcev. Če ob tem govori kandidat o potrebnih spremembah, se mi nehote postavi vprašanje, ali ne bi bilo bolje, da bi imeli za ministra mladega kandidata s svežimi idejami ob sebi pa bi imel izkušene strokovnjake, ki sistem dobro poznajo. Kot smo povedali že na soočenju, smo dobili veliko pripomb in nestrinjanj z načinom vodenja kandidata Vinka Logaja in z neupoštevanjem tudi strokovnih argumentov, ki so jih mnogi naslavljali nanj. V Novi Sloveniji menimo, da je slovenski šolski sistem potreben celovite prenove. Cilj ne sme biti polnjenje informacij, ampak uvedba celotnega kompetentnega modela, ki temelji na pridobivanju znanja, veščin, spretnosti in vrednot. Učne načrte je treba prenoviti tako, da se temeljne kompetence vključijo v celotno vertikalo: jezikovna, digitalna, inovativna, podjetniška, naravoslovno matematična, kulturna, socialna in državljanska kompetenca. Državljanska vzgoja mora dejansko prispevati k razumevanju delovanja države in demokratičnih postopkov. Na predstavitvi nas kandidat Vinko Logaj ni uspel uspel prepričati z odgovori na naša vprašanj vprašanja. Dejstvo je, da se rezultati na mednarodnih lestvicah slabšajo, matematična, naravoslovna in bralna pismenost 15-letnikov odkar smo vključeni v program PISA, še niso bili tako slabi. V Novi Sloveniji smo med drugim že večkrat opozorili na problem učencev, katerih materni jezik ni slovenščina. Kot veste, nekateri čisto nič ne znajo in pri pouku samo nemo sedijo,

Zaradi vsega naštetega v Novi Sloveniji ne bomo podprli predlaganih kandidatov za ministre za obrambo in za šolstvo, seveda pa obema želimo uspešno delo. Hvala lepa. Končali smo s predstavitvijo stališč poslanskih skupin in prehajamo na razpravo poslank in poslancev. Prva ima besedo kolegica Iva Dimic, za njo pa kolega Ferenc Horvat. Izvolite. Hvala lepa, spoštovana predsednica za besedo spoštovani minister, državni sekretar, kolegice in kolegi. Ja, glejte, kljub obljubam kako močna bo ta koalicija gibanja Svoboda, Socialnih demokratov in Levice na začetku mandata, da bo močna kakor kamen kost trdna, se kaže, da ima vendarle nekatere razpoke, ki zagotovo ne bi bile, če ne bi imeli od vseh devetih ministrov, ki so odšli s položaja predčasno, verjetno vsak od njih kakšne zasebne interese za zagotavljanje lastnih potreb in življenjskih sanj,

ampak pustimo zdaj to. Pred nami je nov minister za šolstvo, za šolstvo, ki potrebuje spremembe, za sodobno šolstvo. Za šolstvo, ki bo blizu otrokom in staršem, za šolstvo, ki bo ustvarjalo nove bodoče znanstvenike, tiste ki bodo popeljali Slovenijo naprej. Sami si odgovorite, če je oseba prava. Veliko smo dobili, res, bom rekla, ljudje so imeli različne izkušnje z bodočim ministrom, veliko anonimk je bilo, pa ne dam nič na njih, pa vendarle mogoče kakšen odgovor smo vseeno pričakovali. Koliko in kakšne so bile sodne poravnave? Ali je bilo imenovanje predstojnice na območne enote zavoda brez izpita ZUPA, ki je pogoj za zasedbo tega delovnega mesta, pravilno? Kako bo bodoči minister krepil integriteto v vrtcih in šolah, kljub temu, da je dobil nagrado Komisije za preprečevanje korupcije, je veliko dejanj, veliko stvari seveda vrglo senco na njegovo integriteto, njegova pretekla dejanja. Potrebujemo učitelje, Slovenija potrebuje 600 učiteljev danes. Kako bo minister zagotovil učitelje, tega na samem hearingu ni bilo jasno naslovljeno. Kako se bo preprečevalo nasilje v šolah? Veliko pobud smo vam v Novi Sloveniji dali, pa nič od tega. Kako se bo seveda utrjevalo in izboljšalo bralno pismenost, kar pomeni poznavanje, znanje slovenskega jezika, tudi razumevanje. Šolniki seveda ministra obtožujejo mobinga, in sedaj bo bodoči minister, gospod Logaj nadzoroval šolnike. Lahko bi rekla, da kot primer, da daš lisici čuvati kure. Ampak nekaj vam bom povedala, lahko vse ovržete, ampak star slovenski pregovor pravi, kjer je dim, tam je tudi ogenj. Kjer je dim, tam je tudi ogenj. Skratka, minister za šolstvo verjamem, da pozna sistem, saj je 20 let del sistema, del sistema, v katerem ni bilo praktično mogoče kaj veliko spremeniti, izboljšati. Moja želja je, da se izboljša sistem, pa enostavno vse zadeve gredo mimo Zavoda za šolstvo, ki ga je vodil bodoči minister. Če je to rešitev? Poznamo že eno tako rešitev iz preteklih let, ko smo prvega človeka slovenskega zdravstva postavili za ministra, pa je po dveh mesecih odšel.

Kaj naj rečem, da je bil že res marsikaj, samo še minister ni bil. No, pa mu dajmo zdaj za proti koncu mandata gre še to možnost, da bo minister, razen kakšnih odlik in tega, da je služil v bivši JLA, praktično skorajda ni bilo zaznati. In seveda je rekel, da si je v bivši JLA nabral veliko izkušenj. Zdaj, če je to kriterij za novega ministra, potem si predstavljam, kako bo to ministrstvo delovalo, seveda tudi v luči na varnostne razmere, ki jih zahteva ne samo Evropska unija ali Nato, ampak tudi vsak slovenski državljan. Če bo iz tega, zagotovljena varnost državljanom, seveda ga bomo po njegovih delih lahko sodili. Želim pa si seveda, da bi se ljudje v Sloveniji počutili varno, da bi imeli možnost varno živeti, da bi zaupali, da je tisti, ki skrbi za varnost na tej strani, da prepreči kakršnekoli težave, ki so seveda na mejah. In seveda si želim, da bi se vendarle aktiviral člen, ki omogoča sodelovanje, aktivnejše sodelovanje policije in vojske. Mislim, da razmere prihajajo, napovedujejo

Hvala lepa za besedo, gospa predsedujoča. Lepo pozdravljeni. / Pozdrav v madžarskem jeziku/ Ker me je poslanski kolega kar veliko stvari in tudi veliko časa zdaj, se bom skušal zelo telegrafsko se osredotočiti na tisto kar želim povedati. najprej vse dobro želim gospodu Sajovicu, ker mislim, da smo zelo dobro sodelovali v Državnem zboru, upam, da bo tudi kot minister dobro opravljal svoje delo. Kar se šolstva tiče, mislim, da je ena najbolj pomembnih področij za obe avtohtoni narodni skupnosti, nam seveda ni vseeno kdo je vodja, bom rekel, tega resorja. Gospoda Logaja poznamo že zelo dolgo, saj smo z njim zelo dolgo sodelovali in moram priznati, da več ali manj za stvari, ki smo se z njim dogovorili, so se tudi nekako izpolnili. Res, da vsaj za moj občutek včasih tudi malo, bom rekel, prepočasi, ampak dogovorov se je po navadi držal, zato verjamem, da bo na ministrstvu tudi prinesel neko novo energijo ki ste ga mu nekateri očitali, ker z ministrstvom, moram povedati, imam zelo mešane občutke, pa ne nanaša se tudi na sedanje vodstvo ministrstva. Del ministrstva urgira zelo hitro, nekateri deli ministrstva pa so kot dinozavri in tudi, bom rekel, napisala poslanska vprašanja, tudi po pol leta ne dobimo odgovora. Potrebno bi bilo vsekakor zagotoviti dodatna finančna sredstva za obnovo naših dvojezičnih institucij. Potrebno bi bilo zagotoviti dodatne prostore za dvojezično srednjo šolo, ki je zelo pomembna, in jo tudi preurediti v center, saj dejansko, bom bom rekel, prerasla tisto kar sedaj ima. Potem pa so še tudi, bom rekel to tudi področja, kjer se nekako križajo tudi interesi z drugimi ministrstvi, in sicer znanje madžarskega jezika, ki je vedno, se mi zdi, pri nekaterih učiteljih bolj pomanjkljivo, kljub temu, da dobijo dvojezični dodatek.

Hvala lepa za besedo. Današnja kandidata za ministra bom seveda podprla in mislim, da sta oba dobra izbira in bosta nadgradila delo na ministrstvih kamor prihajata. Posebej lahko govorim za gospoda mag. Bojana Sajovica. Mi smo Boruta Sajovica, se opravičujem, mi smo zdaj kar dolgo časa sodelovali in moram reči, da je v poslanski skupini zares opravil izjemno delo, ko je lahko s svojim načinom dela, s premišljenostjo, z modrostjo

Ampak jaz velikokrat gledam Ministrstvo za obrambo tako, s precejšnjim cmokom v grlu. Jaz sem ena tistih, ki misli, da orožje, ki spada na Ministrstvo za obrambo, nikakor ni naložba v mirno prihodnost človeštva. Pravzaprav lahko to zdaj gledamo tako vsak dan, ne, da je to nekaj novega. Ves čas, odkar so ljudje, odkar odkar je civilizacija, so tudi vojne. Ampak zdaj, v času, ko je orožja res veliko in ko je orožarska industrija ena najbolj bogatih in donosnih, če ne celo najbolj donosna, gledamo vsak dan prizore v Gazi, Ukrajini, Sudanu, kjerkoli že. V Gazi je 42 tisoč ljudi umrlo pred našimi očmi, 97 tisoč je ranjenih. Mislim, to so nepredstavljive številke. In mi se ubadamo s tem, kako bomo zaščitili ljudi pred vojnami. Ampak edini odgovor, ki ga slišimo, je - z več orožja. Jaz mislim, da to ni tako. Zato sem zelo vesela, da prihaja na Ministrstvo za obrambo naš sodelavec ki je že napovedal, da bo nadaljeval usmeritev, ki jo pač imamo, ker smo se obvezali, sodelovanja z zavezništvom Nato. Pač, imamo neke obveznosti, ampak da bomo te obveznosti poskušali izpolniti na način, da bodo kar v največji meri koristile ljudem v Sloveniji za vsakodnevno življenje Slovenk in Slovencev. In to se mi zdi edini možen in sprejemljiv način oboroževanja, če se ga že moramo če se ga že moramo iti. Se mi pa zdi, da smo zdaj res lahko tudi ponosni na Slovenijo in predsednika Vlade, ki brezkompromisno zagovarja

veliko uspehov obema kandidatoma na ministrstvu. Bi pa samo še mimogrede vprašala gospo Ivo Dimic, ki je dvomila o zadostnih izkušnjah in kompetencah magistra Boruta Sajovica. V prejšnjem mandatu smo imeli na mestu obrambnega ministra Mateja Tonina,

Hvala lepa za besedo, spoštovana predsednica. Lep pozdrav prisotnim! Kandidatov nimamo tukaj, ampak v redu. Odločamo o listi kandidatov, in sicer o novih ministrih, za vzgojo in izobraževanje in pa o ministru za obrambo. Tako resnično oba resorja, kot smo tudi že slišali v predstavitvah mnenj poslanskih skupin, sta zelo, zelo pomembna. Torej, če tako rečem, sta ti sta ti funkciji teh dveh ministrov v samem vrhu po odgovornosti med vsemi funkcijami v državi. In seveda zaradi tega nam ne sme biti vseeno, kakšni kandidati bodo te funkcije prevzeli. To so tudi zelo zahtevne funkcije. To so tudi funkcije, ki bodo terjale celega človeka za cel delovni dan. dan. Imamo pa seveda nekako različna mnenja, en resor je bolj pomemben kot drug resor. Jaz, recimo, dajem veliko pomembnost tudi izobraževanju, za napredek družbe. Ampak, glejte, izobraževanje in izobraževalni proces lahko kvalitetno vršimo, peljemo samo v miru in seveda takrat, ko se ljudje počutijo varne. Zato se bom najprej dotaknil našega predloga. Na Ministrstvu za obrambo, če tako rečem, imamo dve prazni mesti za ministre. Za enega nekako po čisto vsaki, kako naj rečem, logiki, ker je bil uspešen na evropskih volitvah, je zapustil to mesto. Drugi

to ministrstvo razdružili in naredili iz Ministrstva za vzgojo, izobraževanje in znanost seveda, in za visoko šolstvo smo razdružili, smo razdelili to delo dvema ministroma, dvema funkcionarjema in sedaj eden od njih, če rečem za polovico dela, od tega kar je imel prejšnji minister v prejšnji vladi, je pa že obupal. In ne rečem nič preko starih odhajajočih ministrov. Sedaj, zakaj? Zaradi Zaradi tega, ker smo v zadnjem času imeli že tako toliko odstopov iz ministrskih mest, da bi se tega potem nekako človek oklepal in ni smiselno. Ampak gremo, glede na to, da je seveda, kot sem rekel, pomembno za kvalitetno izobraževanje, kot tudi za obrambo, se dotaknem še tega kompetenc, kaj je povedal naš predsednik Vlade na začetku mandata pa tudi pred volitvami. Da bomo imeli za ministre kompetentne osebe, torej strokovnjake z dolgoletnimi kilometrinami, kateri bodo našo državo peljali boljše, kot smo jo doslej, ker so bili pred nami zelo veliki izzivi in tudi so še ti izzivi seveda ostali in to je konkurenčnost v državi napram drugim evropskim državam ali pa članicam Evropske unije. In potem seveda je poudarjal, da kandidati za ministrska mesta morajo imeti kompetence. Potem nam je namesto za ministra za obrambo ponudil človeka z Akademijo za gledališče, film, radio, televizijo, torej dramskega ali pa recimo igralca samostojnega igralca. In sedaj, danes smo pri tem, da bomo imenovali za ministra za obrambo osebo, ki sicer ima nekaj kilometrine, ampak pa tudi nekaj energije, moram priznati, za Boruta Sajovica, ko smo ga tukaj lahko spoznali, ampak človeka z izobrazbo veterinarja na ministrsko mesto ministra za obrambo v Republiki Sloveniji, ki odgovarja. Za to ali bomo mi mirno spali danes in jutri in naši otroci ali boste vi tudi kolegi iz koalicije mirno spali ali kaj bo ta oseba na tej odgovorni funkciji naredila, v kolikor bi prišlo ne vem, do poka, do neke izredne situacije? Tako, da resnično sedaj bazen svobode in koalicije je popolnoma suh, prazen, kadrovski bazen je prazen. Zaradi tega je tudi, kot je sama kolegica na Odboru za kaj je že obramba povedala smo žrtvovali zelo dobrega kolega za državo. Ne niste žrtvovali dobrega kolega za državo, žrtvovali ste dobrega kolega, da izvlečemo skozi šivankino uho to Vlado in da seveda koalicija še ostane nekaj časa na svojih položajih, da ne bi prišlo do novih parlamentarnih volitev, če ne bi našli novih ministrov. Sedaj pa, zakaj ne dobimo kompetenčnih ministrov? Zakaj ne dobimo kompetenčnih ministrov? Zaradi tega, ker od vsega začetka, kaj vse se je naredilo iz manjšega števila ministrstev, večje, torej 20 ministrov, smo mi dejansko v tej vladi kadrovali in delali negativno selekcijo. In sicer en gospod iz mojih koncev, z doktoratom znanosti s kilometrino na raziskovalnem področju vodja raziskovalnega zavoda je bil omenjen kot kandidat svobode za enega od ministrov, ampak ena politično postavljena sekretarka je pa o njem na sestanku povedala, da pač, kaj pa mi hočemo s tem kmetom štajerskem, ampak pravim, doktorat znanosti, kilometrina iz raziskovalnega dela. In to se sedaj tudi maščuje, da nihče več noče kandidirati za ministra ali pa nimate pač dobrih kandidatov, pa daste gor, kaj dobite. Gremo še enkrat po vrsti. Jaz imam velika pričakovanja od resorja Ministrstva za obrambo, in sicer da bomo popolnjevali Slovensko vojsko, da bomo naredili prvo bataljonsko bojno skupino, da bomo naprej opremljali in nekako, če se tako izrazim, je tudi kandidat politično speljal zadevo, da moram reči, mu je še Levica zaploskala, bomo nabavljali za dvojne namene. In seveda takrat, ko vemo, da Levica reče, da bo to dober minister, smo lahko zelo

seveda to ne bo držalo, tako da še enkrat, ocena Slovenske vojske vsa zadnja leta, vsi kolegi iz področja obrambe in pa iz matičnega delovnega telesa za obrambo pri tem Državnem zboru, negativna ocena za vojskovanje, se pravi, dokaj nekako mehka pozitivna ocena za delovanje v miru in pa negativna ocena za primer vojne. In kaj nam to pove? Da bi tukaj pač morali imeti ki bo seveda spravil Slovensko vojsko v večje številke, da bomo imeli več vojakov in pa tudi, da ga bodo seveda generali in sekretarji spoštovali. No, prejšnji minister za obrambo mi je nekako tako namignil, pa vsaj, če sta sekretarja dobra, potem je lahko tako vsak minister za obrambo, ampak jaz se s tem nikakor ne morem strinjati ne glede na to, da okrog karakterjev pa energiji pa kilometrini kandidata za ministra za obrambo, nimam nekih velikih pomislekov, menim da za to delovno mesto seveda rabimo boljšega obrambnega strokovnjaka. Potem pa, če se samo na kratko lotim, ker je bilo že veliko povedanega, tudi o ministru oziroma kandidatu doktor Vinku Logaju. Glejte, malo je manjkalo, da nam ni na zaslišanju zaspal, 5 ur smo bili tam, pa je skoraj zaspal proti večeru. To se pravi, zdaj bo pa potrebno od jutra do večera peljati in delati reforme. Jaz mislim, da večina na tem ministrstvu bo sedaj

Lepo pozdravljeni tudi v mojem imenu. Začela bi drugače z mojo predstavitvijo naših ministrov kandidatov za ministre ampak bom najprej eno stvar povedala. Minister mora biti v prvi vrsti politik, politik s strokovno ekipo, ki mu seveda pomaga pri strokovnih zadevah, tako da govoriti, da nekdo ni kompetenten zaradi tega, ker je bil nekoč veterinar, pozabljate pa, da je bil leta in leta politik, definitivno ni na mestu. Borut je eden teh ljudi, ki definitivno ne bo izgubil kamiona z maskami, in ki definitivno se ne bo vozil z bojnimi vozili zaradi laikov na socialnih omrežjih. To je za uvod, za mojega kolega, ki je pred mano govoril, sedaj pa nadaljujem z mojo predstavitvijo tako kot sem želela. Danes namreč obravnavamo imenovanje dveh kandidatov za ministra, ministra za obrambo in ministra za vzgojo in izobraževanje. Sama se bom kot članica Odbora za obrambo osredotočila na predstavitev ministra za obrambo, magistra Boruta Sajovica. Glede na to, da je kandidat za ministra naš trenutno še vodja poslanske skupine, me je že kar nekaj časa nazaj ljudi, kar nekaj ljudi tudi vprašalo kakšen je Borut, je primeren za ministra. Moj odgovor je sledeč. V prvi vrsti je človek na mestu. Je pravi prijatelj, preudaren vodja in nenazadnje odličen politik. V njegovi predstavitvi na zaslišanju smo slišali, da je v svoji karieri bil veterinar, dolga leta župan, poslanec, vodja poslanske skupine in tudi prostovoljni gasilec ter veteran, zato vem in ne dvomim, da bo tudi odličen minister za obrambo. Na zaslišanju je povedal, da se bo lotil nalog, ki niso enostavne, a so zelo pomembne tako za vojsko kot za zaščito in reševanje naše države ob naravnih nesrečah. Še posebej se bo osredotočil na vzpostavitev srednje bataljonske bojne skupine, nadaljnjo modernizacijo Slovenske vojske, dodatne nabave opreme za dvojno rabo, ki bo služila tako Slovenski vojski kot tudi sistemu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, nadgradnjo sistema zaščite in reševanja in tudi za boljše sodelovanje z gospodarstvom. Kot sem že rekla, prepričana sem, da bo odličen minister za obrambo. Borut, srečno na tvoji novi poti in saj veš, preudarno, enotno in pokončno. Oba kandidata bom seveda podprla. Hvala lepa.

Zato me zanima, kaj bo naredil novi kandidat oziroma bodoči kandidat za ministra za izobraževanje. ali bo sledil našim zakonskim pobudam, ki smo jih v Novi Sloveniji vložili glede spremembe Zakona o osnovni šoli, kjer smo predlagali, da se v primeru težjih ali ponavljajočih kršitev, da se šolam, ravnateljem omogočijo trije vzgojni ukrepi, ki jih lahko izrečemo nasilnemu učencu. Nasilni učenec v šoli nima Zato smo vložili zakon v Novi Sloveniji, koalicija je bila seveda proti. Predlagali smo začasno izobraževanje na daljavo. Druga možnost, da se tega nasilnega učenca, da se ga vključi v vzgojni program za socializacijo ali začasna izključitev? Zakona v koaliciji niste potrdili, se pravi sprejemate vso odgovornost kaj se bo zdaj v prihodnosti dogajalo. Zanima me kaj bo naredil bodoči kandidat za ministra? Boste gledali stran, kot ste recimo gledali do sedaj? To je eno izmed vprašanj. Drugo vprašanje se nanaša na pripravljalnice. Neznanje slovenskega jezika v osnovnih šolah je resen problem, zato je uvedba enoletnih pripravljalnic nujna. Otroci, ki ne znajo slovensko, seveda pouku ne morejo slediti. Osnovna šola je obvezna, zato je obvezno tudi, da se otroci pred vstopom v osnovno šolo naučijo slovenskega jezika. Zakon smo že večkrat vložili v Novi Sloveniji, koalicija je bila do zdaj vedno Kako to komentira bodoči kandidat za ministra za izobraževanje, me zanima. Avtoriteta učiteljem, ena izmed zelo pomembnih stvari. bo, da je kandidat za ministra za izobraževanje prejšnji direktor Zavoda za šolstvo in da na tem področju ne bo sprememb. Polagam na srce, dajmo učiteljem avtoriteto. Če tega ne boste storili, ne vem, kdo bo še šolal naše otroke. Gre za zelo pomembno tematiko. Minister Borut Sajovic, ne pozabiti na slovenske gasilke Poskrbite, da bo status gasilca še boljši, tako kot smo to počeli v času prejšnje vlade. Minister Matej Tonin je predlagal zakonodajo in poskrbel, da se pozna, da se končno pozna, da če si gasilec, da se ti to pozna tudi v Zato je 29000 fizičnih oseb, slovenskih gasilcev in gasilcev, ki so gasilci vsaj deset ali več let operativni gasilci, da smo deležni višje dohodninske olajšave, to pa pomeni, da imamo zaradi tega ukrepa, tega zakona višje plače. In tam sem prej slišal, ko je poslanka Tereza Novak govorila, da je Matej Tonin politolog. Kje pa piše, da ima politolog manjše kompetence, kot recimo veterinar. Mi smo videli delo politologa. Tudi na drugih področjih, na področju obrambe. Zdaj čakamo pa dejanja veterinarja pa bomo videli, kakšna bo, veterinarja, pa bomo potem na koncu mandata to seveda tudi primerjali. Pozivam bodočega ministra za obrambo, da se prav tako čim prej in čim hitreje loti izgradnje Nacionalnega centra civilne zaščite, kjer bodo pod eno streho združene vse reševalne službe. Januarja 2021 je bila s strani ministrstva, takrat je to pogodbo podpisal Matej Tonin in pa župan Ljubljane, podpisana pogodba o izgradnji nacionalnega centra civilne zaščite tukaj v Ljubljani, hkrati pa še izgradnja treh podcentrov, in sicer za protipoplavno zaščito v severovzhodni Sloveniji, podcenter za žled in ujme na Kočevskem in nadgradnja že obstoječega centra v Sežani. Kje se zatika, da se vsi ti centri ne gradijo. In tukaj pričakujem bodočega kandidata za ministra za obrambo, da bo naredil zelo velik korak naprej in da se bo lahko s svojimi dejanji tudi dokazal, videli smo, kaj je naredil politolog. Čakamo še na veterinarja. Z vsem spoštovanjem, moram pa se obregniti v izgubljeni kamion. Veste, če si poslanec svobode in s svojim delom nimaš kaj ukazati, pokazati, se mi zelo smilite ljudje, ki hranite svoje volivce z izgubljenim kamionom. Zdaj bom pa povedal vam, kakor odgovarjam tudi vsem svojim sledilcem na socialnih omrežjih, izgubljeni kamion države ni stal niti enega centa. Niti enega centa ni stal izgubljeni kamion. V Googel vtipkajte, v Googel vtipkajte in boste videli novico, kjer piše, da je proti takratnemu vozniku tekel kazenski postopek in da je bil ta voznik tudi kaznovan.

Dejstvo je, da se na politika enostavno ne moreš zanesti, lahko se pa zaneseš na gasilce. To smo doživeli v požaru na Krasu, pa tudi ob zadnjih lanskih poplavah se je pokazalo, da lahko zaupamo gasilcem. Medtem ko pa Vlada Republike Slovenije ni v enem letu sposobna podreti niti dveh na pol podrtih hiš, ena je v Strugah v Zgornji Savinjski dolini, druga pa je v Letušu. Zna se pa predsednik Vlade fotografirati pred hišo, za katero ni dal niti enega centa. Gasilci smo bili prvi, ki smo šli na pomoč in ljudem pomagali. Zato apel, poziv bodočemu ministru: ne šparati na slovenskih gasilkah in gasilcih in na civilni zaščiti. Omenil bi še helikoptersko reševanje, se mi zdi tudi zelo Prejšnji teden je bila sprejeta resolucija na Odboru za obrambo, pri čemer v tej resoluciji zelo dvoumno in zelo previdno piše o tem helikopterskem reševanju, čeprav je bil, bom rekel, zelo velik pomp na enem izmed radie in se je o tem zelo veliko govorilo, tudi o zelo visoko letečih obljubah predsednika Vlade in o nakupu dveh namenskih helikopterjev za tako reševanje. Zdaj pa slovenski narod in tudi jaz čakam na dejanja, kdaj bomo prešli od besed k dejanjem. Omenil bi še Boxerje. Boxerji so stali 240 milijonov, sedaj kupujemo Patrie za 695 milijonov 695 milijonov evrov, pri tem pa bomo baje prihranili 400 milijonov evrov. Ali še kdo v tej dvorani ali tisti, ki zdaj to spremljate, ne razume te matematike? Ker jaz je ne razumem. Hvala lepa. Hvala lepa. Nekoliko neprimerno ste se obračali na poslance Svobode glede tega izgubljenega kamiona. Jaz nisem slišala, da bi se kar naprej to omenjalo. Ampak dobro, da se je našlo voznika, če se je že kamion izgubil.

Žal ni tukaj med nami danes kandidata za ministra za obrambo. To kaže nekako tudi na odnos svobodnjakov do institucije Državnega zbora, kajti s svojo prisotnostjo bi lahko odgovoril minister na marsikatero vprašanje. Približno tako je bilo pred enim mesecem, ko smo tukaj na pobudo Poslanske skupine Slovenske demokratske stranke sklicali izredno sejo Državnega zbora, kjer smo obravnavali delo in te protipoplavne ukrepe oziroma sanacije po poplavah iz avgusta 2023, ker tudi takrat ni bil prisoten predsednik Vlade Republike Slovenije. In to se kaže nekako tudi sedaj do te institucije Državnega zbora, kakšen odnos ima aktualna Vlada. Vlada. Prej smo uvodoma slišali v obrazložitvi predsednika Vlade tudi to, ko je rekel, da je kandidat Sajovic še zadnjič v poslanskih klopeh. Jaz ne vem, kaj je s tem mislil. Ali je s tem mislil že na naslednje volitve, da ne bo izvoljen, ali kaj? Jaz upam, Jaz upam, da bo tako, da se ta saga čim prej nekako konča, kajti, kot vemo, je v bližini Slovenije, Evrope kar nekaj žarišč, potencialnih žarišč in vojaških žarišč. Vemo, da je med Ukrajino in Slovenijo samo še ena država, to je Madžarska. Ker pa v Ukrajini divja vojna velikih razsežnosti, bi nekako pričakovali, da bo kandidat za obrambnega ministra nekdo z velikimi izkušnjami na področju vojaške strategije in bi država oziroma države pač potrebovale strokovnjaka na tem področju. V teh dneh smo tudi na enem izmed portalov lahko prebrali, da je kandidat za obrambnega ministra

pet kmetijskih zemljišč in 12 parcel, je tudi imetnik številnih vrednostnih papirjev, kjer so naštete Cinkarna Celje, DZS, EKINOX, Krka, Luka Koper, NLB, Petrol, Term Čatež, Telekom Slovenije, Zavarovalnica Triglav in še nekaj obveznic Republike Slovenije. Zdaj, če bi bil kandidat za ministra tukaj, bi ga vprašal če je to vse drži, če je to res. Kajti mene malo skrbi, glede na to, da ima Ministrstvo za obrambo v lasti veliko nepremičnin, me je malo strah, da je takšen človek na takšnem, na takšni funkciji imenovanja. Pred kratkim je tudi vladna stranka Levica naslovila na Vlado nekaj pobud v kateri, in to pet pobud in ena izmed teh pobud je tudi, da mora Slovenija nemudoma ustaviti vse oblike bojne pomoči, vse oblike vojaške pomoči Ukrajini, zato bi ga vprašal, kako kandidat za obrambnega ministra gleda na ta poziv stranke, katera je v Vladi pod vodstvom svobodnjakov. Zdaj, kandidat za obrambnega ministra je tudi govoril zadnjič na odboru, nekaj v kritični infrastrukturi, da bo kmalu na klopeh poslancev in da se bo čez kakšen mesec že sprejemala. Tudi tu bi ga vprašal, kakšen je njegov odnos do Termoelektrarne Šoštanj oziroma Premogovnika Velenje, ker aktualna Vlada nekako želi čim prej zapreti Premogovnik Velenje oziroma začeti s čimprejšnjim postopnim zapiranjem in Termoelektrarno Šoštanj iz termoelektrarne spremeniti v toplarno. Vemo, da že sedaj spadata Termoelektrarna Šoštanj in Premogovnik Velenje v kritično infrastrukturo in vemo, da je veliko konfliktov po svetu, tukaj v bližini, kot sem že prej rekel, tudi Balkan je potencialno lahko žarišče. In vemo, da je Termoelektrarna Šoštanj v kombinaciji s Premogovnikom Velenje eden izmed najbolj zanesljivih obratov oziroma tovarn oziroma objektov za proizvodnjo električne energije. Tako da pričakujem tukaj, ko se bo pač sprejemal ta Zakon o kritični infrastrukturi, da bo tudi tukaj posluh za to infrastrukturo. Kajti, če želimo pač, v času, v kateri pa upam, da ne, ampak da se lahko zgodi, da bi pač na tržišču primanjkovalo električne energije, vemo, da je elektrika iz Termoelektrarne Šoštanj v eni tretjini proizvodnje nenadomestljiva za Slovenijo. Tako da jaz ocenjujem, da je trenutni kandidat za ministra za obrambo neprimeren in ga tudi ne bom podprl. Hvala lepa.

kar nekaj. Jaz sem čisto brez besed, da se je, da se je spustil na tako osebno raven in začel naštevati premoženja in tako naprej. In mu svetujem, da v bistvu naj najprej pomete pred svojim pragom v okviru svoje poslanske skupine in bi pričakovala, da tudi razpravlja v skladu s točko dnevnega reda. Namreč, poslanec je zagotovo seznanjen, da vprašanja kandidatom so bila mišljena na odborih, tam se postavlja vprašanja. Poslanec bi zagotovo mogel **25. TRAK: (JJ) –

zelo široka njegova, tu se moram strinjati z vami, kolegica, tako da v bodoče pač prosim, da se držimo točke dnevnega reda in ja, seveda, prav imate, vprašanja kandidatom so bila postavljena na pristojnih odborih, tako da zdaj poteka poteka razprava o obeh kandidatih. Dajmo se tega držati, prosim vse razpravljavce. Kolegica Andreja Rajbenšu imate besedo in za njo kolega Jožef Horvat. Izvolite. Hvala za besedo, predsedujoča. Lep pozdrav vsem prisotnim! Kljub temu, da danes govorimo o dveh kandidatih za ministra, tako šolskega kot obrambnega resorja, se bom sama kot članica oziroma kot podpredsednica Odbora za obrambo bolj osredotočila na kandidata za ministra za obrambo, mag. Boruta Sajovica. Trenutno se Slovenija nahaja v času, kjer so varnostne grožnje vedno bolj kompleksne na globalni ravni. To od naše države zahteva prilagodljivost in učinkovitost pri zagotavljanju varnosti naših državljanov, zato ima Ministrstvo za obrambo ključno vlogo pri zagotavljanju varnosti in obrambe naše države. Žal se že cel naš mandat soočamo s številnimi izzivi kot so vojna v Ukrajini, Bližnjem vzhodu, migracijske krize, kibernetski napadi, terorizem in tako dalje. V času Vlade Roberta Goloba, ki se v vseh teh izzivov seveda zaveda, Ministrstvo za obrambo izvaja aktivnosti za krepitev nacionalne varnosti, humanitarne pomoči, uvedbo določenih novih tehnologij, povečanje kriznega odziva in pa izboljšanje sodelovanja z Nato in Evropsko unijo. Slovenija tako v zadnjih letih postaja bolj opremljena za sodobne varnostne izzive in bolj proaktivna članica v mednarodnem zavezništvu, kot sta Nato in EU, kar prispeva k stabilnosti in miru tako doma kot tudi v širši regiji. Pristojnosti in obveznosti Ministrstva za obrambo seveda zahtevajo ne samo strokovno znanje, ampak tudi obsežne politične izkušnje, vodstvene veščine, sposobnosti strateškega načrtovanja in pa visoko raven integritete, ki je pomembna, ker zagotavlja zaupanje med ljudmi. Glede na pretekle bogate in raznolike izkušnje, vse našteto seveda kandidat za obrambo ministra Borut Sajovic seveda ima v stranki SDS se sprašujete, kje je Borut Sajovic pridobil te bogate in raznolike izkušnje, ampak moti vas celo njegova izobrazba, kot smo zdaj že parkrat slišali. Poslanec Jožef Lenart se je celo v navezi na izobrazbo spraševal ali bomo mirno spali. Pa da pogledamo, kako smo mi mirno spali v preteklih vladah. Aleš Hojs, minister za notranje zadeve, gradbeni inženir. Smo spali vedno mirno? Andrej Vizjak, diplomirani ekonomist, okolje in prostor, smo tudi spali mirno, Matej Tonin, ki je bil danes že omenjen, minister za obrambo, politolog, Jernej Vrtovec, minister za infrastrukturo, teolog, smo spali mirno. In pa Radovan Žerjav, diplomirani inženir strojništva, gospodarski, torej Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo. In lahko bi še naštevala. Pa da pogledamo te bogate in raznolike izkušnje, ki jih ima Borut Sajovic in ki pozitivno vplivajo na delo ministra za obrambo. Večino tega sem naštela že tudi na odboru. Dolgoletno vodenje občine in nas poslancev zahteva sposobnost sprejemanja strateških odločitev, reševanja konfliktov in koordinacije med različnimi deležniki. S tem je dokazal svoje vodstvene sposobnosti. Ima več kot zadostno razumevanje potreb in izzivov lokalne skupnosti, kar je ključno za sodelovanje z lokalnimi prebivalci, predvsem v primeru naravnih nesreč ali kakšnih drugih kriznih situacij. Delo Boruta Sajovica kot poslanca mu je omogočilo vpogled v zakonodajni proces, zaradi česar pozna postopke in pa tudi dinamiko v parlamentu. To je pomembno za oblikovanje in implementacijo političnih odločitev, seveda tudi na področju **26. Kot župan in vodja poslanske skupine je pokazal svoje komunikacijske spretnosti, pa naj je šlo za medije ali komuniciranje z javnostjo nasploh. Jasna in učinkovita komunikacija je ključna za zagotavljanje transparentnosti in pridobivanja podpore javnosti. Borut Sajovic ima tudi praktične izkušnje na področju zaščite in reševanja, kar lahko samo koristi pri kriznem menedžmentu. In na koncu njegova zavezanost javni službi z dolgoletnim delom v javnem sektorju kaže, da na predanost skupnemu dobremu, torej služenju državi in državljanom, vse te lastnosti in izkušnje kažejo, da bo sposoben uvesti proaktiven, strateški in učinkovit ter tudi odgovoren pristop pri vodenju obrambnega ministrstva. Torej mirno, preudarno in modro. Obema kandidatoma za ministra želim uspešno delo, oba kandidata bom seveda tudi podprla. Hvala lepa. **PODPREDSEDNICA MAG. MEIRA HOT:** Hvala lepa. Besedo ima kolega Jožef Horvat, izvolite. Hvala lepa. Spoštovana gospa podpredsednica, spoštovana kandidata, ki nas gotovo poslušata, kolegice in kolegi! Čeprav se ne morem znebiti občutka, da so razprave opozicije tudi moja bo gotovo označeno kot lajanje v luno, ker v diktaturi enostavno se opozicije ne upošteva, se jo ignorira na celi črti. Bom malo presenetil s trditvijo, da bosta oba ministra, ki sta danes še kandidata, da bosta dobra. Dobra bosta, saj so vsi dobri, razen tistih, ki so odšli. Odšla je pa večina, kolegice in kolegi, državljanke in državljani. Imam premalo časa, pa niti namena nisem imel, da bi šel v neka priporočila obema ministroma, ampak ker sem tukaj glas ljudi po slovenski ustavi, sva se s kolegom Krajncem danes z velikim veseljem srečala z osnovnošolci iz našega volilnega okraja in sem jim povedal kaj naj povem kandidatu za vašega ministra, za ministra, ki bo odgovarjal tudi za osnovne šole. Zanimivo, kar nekaj jih je v en glas povedalo, povejte, da RAB ne deluje za tiste, ki te kratice ne poznajo, RAB je razširjeni program, ki je bil mislim da, zadnjo novelo Zakona o osnovnih šolah. Torej, lepo prosim kandidata, bodočega ministra, doktorja Vinka Logaja, ki ga dolgo poznam, in neko upanje polagam v njega, da bo dejansko ta problem rešil. Če nekaj ne deluje v vzgojno izobraževalnem sistemu, potem je to treba popraviti. Upam tudi, da bo prisluhnil, tako kot zadnjič gospa državna sekretarka, tukaj prisotna, rešitvam Nove Slovenije kar zadeva osnovno šolo oziroma kar zadeva upoštevanja, da je osnovna šola v naši državi obvezna. Obvezna. Malo časa bosta imela nova ministra, po moji oceni, saj vsak to zna izračunati, efektivnih 12 mesecev, nič več. Res je, da mu tudi prvi minister najbrž ima, ne bo dal sto dni miru, tudi mi v opoziciji ne, to, kar povemo, saj sta oba izkušena, in zakaj bi imela sto dni miru? Je pa nekaj, neki robni pogoji, ki jih prvi minister daje pa so, pa vnašajo precej zmede med javnost in tudi za ta dva ministra. Vedno pogosteje slišimo prvega ministra to bomo v naslednjem mandatu, pa to bomo v naslednjem mandatu pa ono bomo v naslednjem mandatu. Seveda, saj do sedaj niste nič iz obljub se pravzaprav ni realiziralo nič, od reform še niti r nismo videli. Aha, seveda, v naslednjem mandatu bodo plače ministrov drastično višje, ali je to motiv? Jaz obema novima ministroma želim veliko modrih odločitev, pa tudi srečo bosta potrebovala. Hvala lepa za vašo pozornost.

pa že slišimo s strani opozicije, da bi na tem mestu moral biti strokovnjak, pa na drugem mestu politik ali pa obratno. Kako se zdaj čmo odločiti? Težko, potrebujemo eno in drugo. Najprej bi se rad zahvalil obema dosedanjima ministroma, tako doktor Feldi kot gospodu Šarcu, za dobro opravljeno delo. Kljub tem besedam, ki jih je rekel moj predhodnik, spoštovani gospod Horvat, veliko je bilo narejenega na vseh področjih, ki sta jih pokrivala ta dva ministrstva. Sam se bom v svoji razpravi bolj osredotočil na Ministrstvo za obrambo, kjer obrambo, kjer je bilo dejansko veliko stvari narejenega. Ob tem bi se najprej kolegu Sajovcu zahvalil za izvrstno delo, ki ga je opravil kot vodja največje poslanske skupine do sedaj. Kandidat magister Borut Sajovic, sam se bom bolj osredotočil po svoji razpravi na Ministrstvo za obrambo, je dobra izbira našega premierja. Kot dolgoletni župan, gasilec, tudi vojsko je služil, se dobro spozna na problematiko predvsem zaščite in reševanja, kajti v občini, ki jo je dolgo časa vodil kot župan, je bil soočen z marsikatero naravno katastrofo, ki so jo zelo zelo hitro in zelo zelo uspešno sanirali. Jasno pa je, da so debate o tem, kakšno premoženje ima kandidat, popolnoma deplasirane. Do zdaj se o tem nismo morali, nismo spraševali nobenega kandidata, tudi vsa ta leta nazaj, to ni bilo problema. Moram povedati, da gospod Sajovic ni noben multimilijonar, v katerem bi morali razpravljati o njegovem premoženju, in prepričan sem, da je marsikateri minister, ki je bil tudi z desne imenovan, v prejšnjih mandatih imel bistveno večje premoženje, pa se tega sploh ni problematiziralo. Če je to edina stvar, ki je problematična, potem naj bo, ampak kakor jaz poznam kolega Sajovica, je človek z visoko stopnjo integritete. In tukaj bi si za njega upal reči, da da je ta zadeva dejansko popolnoma deplasirana. Jasno, v okviru Ministrstva za obrambo bo treba še marsikaj storiti. Imamo dobro organizacijo sploh na področju zaščite in reševanja, sploh na prostovoljni strani, vendar jasno, tukaj čaka ministra še veliko dela. Vsakoletne ujme, imeli smo poplave v letu 2023, imeli smo požar v letu 2022, tudi letos nam ni prizaneslo, da ne govorimo o naši soseščini, Italija, Avstrija, Češka, Poljska, zdaj gledamo pa grozljive slike iz Bosne in Hercegovine nam pove, da je ta naš konček sveta zaradi zaradi globalnega segrevanja, pa tudi zaradi drugih elementov zelo zelo ranljiv in zaradi tega moramo biti na tem področju zelo dobro pripravljeni. In še ena zadeva, ki se mi zdi tukaj ključna, to je moment solidarnosti. Ob naših nesrečah smo ga bili mi deležni in zdajšnja ravnanja Slovenije, ko pomagamo Bosni in Hercegovini, so tudi omembe vredna. Brez tega bi bile zadeve lahko še bistveno hujše. Pri organizaciji ministrstva so, sta pomembna najbolj dva faktorja. En faktor so kadri, drug faktor je oprema. Ena stvar brez drugega ne gre. Do zdaj je bilo na področju opreme že precej narejenega. Ne bomo govorili o R, nabavljenih R faktorjih, helikopterjih in ostalih zadevah, pri kadrih, štipendiranje, plače, urejanje plače, stimulacije in posebej še, to se strinjam z razpravljavci, je zelo pomembno izobraževanje, kajti dober pripadnik Slovenske vojske mora biti dobro poučen o svojih nalogah, da jih bo izvajal tako kar je potrebno. Če smo že govorili o solidarnosti, v naši bližini poteka vojna. Ne bom zdaj govoril v Gazi, kjer se odvija dejanska humanitarna katastrofa, ampak **28. TRAK: (DAG) - 12.15** je meja države, v kateri poteka vojna. Ukrajina se bori proti agresorju, česar ne smemo nikoli pozabiti. Dostikrat se pozablja, da se ve, kdo je v tem primeru agresor in kdo je tisti, ki se brani. Tako kot smo naredili leta 1991, ko se je vedelo, kdo je bil agresor na Slovenijo in kdo je bil tisti, ki se brani. In prav je, da je Slovenija na prebivalca ena največjih donatorjev tako na humanitarnem, pa, jasno, tudi na obrambnem področju. Zelo pozdravljam - pa mislim, da se bo v zadeve kolega Sajovic zelo dobro vključil, ker je izvrsten pogajalec -, zelo pozdravljam vse mirovne pobude, ki pridejo na mizo, so zelo dobrodošle, ampak vedno je potrebno imeti v mislih, da za dogovor o miru sta potrebna dva. In do tega je treba priti, brez tega nobena mirovna pobuda ne more biti uspešna. Za Slovenijo je na obrambnem področju zelo pomembno vključevanje v mednarodne organizacije. Predvsem sta tukaj ključna Nato in skupna varnostna in obrambna politika Evropske unije, kjer je potrebno izpolnjevanje obveznosti tako z naše strani kakor tudi s strani teh dveh inštitucij. Torej, če počasi zaključim, veliko je bilo narejenega, ministra do konca mandata, pa še naslednjega, če malo parafraziram kolega Horvata, čaka še ogromno dela. Žalosten sem, ker izgubljamo izvrstnega poslanca, hkrati pa vesel, da dobivamo dobrega obrambnega ministra. Pozdravljam popolnitev ministrskih vrst, kot si jo je zamislil predsednik Vlade. In, spoštovana kandidata, želim vama obilo uspeha pri opravljanju

obrambnega in šolskega. Začel bom z obrambnim ministrom. Obrambni minister, mislim, da bo, glede na težave in žarišča v bližini Slovenije, imel ogromno dela. Žarišče ni samo po diagonali Madžarske do Ukrajine, žarišče je lahko tudi v bližini v bližini Slovenije. Kot vidimo, v Bosni in Hercegovini imamo tri kantone. Iz enega kantona, srbskega kantona, so nenehne pobude za izstop iz federacije, pa neke grožnje, tako je je lahko žarišče tudi povsem v naši bližini. Imamo srečo, da smo v Natu. Da nam varuje Nato zračni prostor, da nam ni treba kupovati avionov, ki so še najdražji od vsega v oboroževanju. Vidi se, da je dolga leta bil gospod Sajovic župan in da pozna gasilsko problematiko, vendar je na obrambnem področju dosti plitek; bo imel sicer pomočnike, ki mu bodo iz samega poklicnega delovanja svetovali. Vprašal bi ga, sicer je v dodatni obrazložitvi glede povezave slovenske industrije nekaj na hearingu odgovarjal, vendar mislim, da je tu še veliko prostora, da bi tudi slovenska industrija tu pomagala

(nadaljevanje) smo, mislim, da tretja. Samo še dve državi so slabše od Slovenije, ki plačuje še manj. In je tu velika naloga za bodočega obrambnega ministra, da se v nekih letih vsaj približamo dvema procentom, če ne tudi več. Večina držav to dosega že več, na žalost pač je obramba, obrambne zadeve stanejo veliko in pač moramo tudi tukaj nameniti dosti sredstev državnih. Problematike pomanjkanja števila vojakov, kako to doseči, kako še motivirati mlajše, mlajše, da bi odšli v ta poklic. Prva zadeva je tudi, je tudi denarna sredstva. Tukaj so plače zelo slabe in to sigurno ni motivacija za mlade ljudi, tukaj bo treba z nagradami in z nekimi drugimi posegi doseči kaj več. Ustanoviti bo treba bataljonsko, srednjo bataljonsko skupino, katero že zamujamo. Že dolga leta nimamo kupljenih osemkolesnikov. Tukaj se nenehno to odmika, najprej od začetka rečeno, da bomo kupili Rosomahe iz Poljske, da so cenejši, kakor ti opevani, te opevane patrie, pa na koncu izgleda, da bomo ravno tako kupili Patrie, ker so kvalitetni, je pa tako, da kvaliteta ne more biti, tudi pri kvaliteti ne more biti tudi nizka cena.

Na hearingu sem vprašal, podal zadevo, problematiko vajeništva, poklicnega zapostavljanja trenutno sami, sami občutimo in vidimo, da je veliko pomanjkanje. Poklicnega izobraževanja, dodatne motivacije na tem področju, kaj narediti, da se mladi odločajo tudi za poklic ne vem, to je zdaj že težko reči, da gre samo za poklic, to je nekaj. Kako bi rekel, nekaj nižjega, najnižjega, da rečeš, da gre za poklic, vendar ne vem, neki dobri mojstri, mojstri v parketu, v velikih branžah, sami vidimo, da dobimo mojstra, pa ga tri mesece čakamo ali še več, za neko, za neko zadevo, čakamo keramičarje, čakamo parketarja, ne dobiš jih. Neka motivacija bi morala biti dodatna tudi na izobraževanju, da se doseže tukaj premik v celi, celi sferi branže. so se tudi šolanja na domu. Mislim, da tukaj bi moralo biti omogočeno, da tisti, ki si želijo, da se otroci šolajo na domu, da jim je to omogočeno, da se jim ne dodaja neke dodatne naloge, zaradi tega nekateri imajo tudi poklice oziroma otroke v diplomaciji, so tudi primorani, da imajo šolanje na domu. Potem bi se dotaknil prehrane. Prehrane, obstoječa koalicija je predlagala, da je prehrana samo v osnovni šoli, kosilo zastonj, pa še to bo leta 2027. Naša stranka je predlagala, da bi to, da bi bilo kosilo in malica srednji in osnovni šoli brezplačno. Je res problematika v kuhinjah in v obstoječih prostorih, verjetno v velikih šolah bi bilo potrebno to dozidave ali preurejanje, adaptacije konstrukcije pa vendar bi bilo to dobro, da se v nekem doglednem, neki dogledni bodočnosti to tudi uredi, ker mnogi otroci pridejo kasno domov. mnogo je vozačev in so nekateri tudi brez, brez obroka do kakšnega popoldneva. Naš predlog je tudi telesna vzgoja, vsako vsak dan v šoli, s tem se je strinjal tudi bodoči minister. Problematika je v prostorih, da se to omogoči, upajmo, da se bo to kmalu doseglo. Dotaknil bi se še romske problematike, tukaj bodoči minister ni imel odgovorov. Problematika, vsi poznamo, še najbolj pa tisti, ki imamo v sredini, v občinah kjer imamo veliko populacijo, romsko problematiko, romsko populacijo. Romi ne končujejo osnovne šole, končajo pri 4., 5. razredu, redko kdo konča 7., 8. razred in to je za bodočnost te populacije velik problem. Upamo, da se bo naredil tukaj nek premik, da se tudi z romskimi pomočniki, teh je premalo in so neki so neki normativi, ki so, ki so, zdaj pa mislim, da se bo kaj spremenilo, da bi teh romskih pomočnikov, kateri so večinoma Romi in ti najbolj pomagajo že v šoli sami, pa tudi v naseljih Romom, ker pri njih je že problem sam jezik, ti romski pomočniki jim pa zelo veliko pomagajo. Upam, da se normativi nekako spremenijo pa da bi bilo teh romskih pomočnikov več. No, toliko. Jaz ne bom podprl nobenega ministra sta, mislim da, da gospodu Sajovcu malo manjka. Bil je domač v sami požarni zadevi pa civilni zaščiti, mislim pa, da mu manjka res na obramboslovju znanja, verjamem, da bo dobil pomoč od sekretarjev, pa vendarle na gospodu Vinku Logaju pa mislim, da malo mu manjka že novih, novih prijemov in novih

Predsedujoča, hvala za besedo, spoštovani predstavniki Vlade, kolegice, kolegi, lep pozdrav. V zadnjih nekaj razpravah z moje leve smo poslušali kaj vse manjka vsem kandidatom, ki jih predlagamo. Jaz ne vem kakšne kandidate bi vi želeli. Se pravi, imamo strokovnjaka na področju šolstva, ki je celo svojo poklicno kariero, praktično je zdaj že upokojenec, namenil delovanju znotraj šole, znotraj ravnateljevanja, znotraj zavoda za šolstvo. Polno enih dejansko izkušenj iz terena, v narekovajih seveda, pa najdemo, da mu nekaj manjka. Poiščemo hitro v Borutu seveda vse, kar je stran od tistega, kar je z obrambo povezanega, se pravi, da je veterinar, da je bil poklicni župan, da pozna teren, tudi v gasilstvu, pa mu nekaj manjka. Pa kakšen je dejansko, po vaše potem tisti pravi minister? Mora biti teolog, pa mora biti minister s srednješolsko izobrazbo. Kakšen mora biti ta minister? Ni teh rešitev, vi nimate, ampak enostavno najdete nekaj kar dejansko ne pije v tem primeru vode, ker če bi gledali sestavo ali pa izobrazbeno strukturo bivših ministrov, smo že slišali, na žalost ne pije ta teza nobene vode. Kar pa sam razmišljam, kdo mora biti, dajmo reči, politik ali pa nekdo, ki bo predstavljal neko ministrstvo, v tem primeru Ministrstvo za obrambo in pa seveda šolstvo, je človek z neko integriteto. Mora biti nekdo, ki je sposoben dialoga, da ni nekih monologov in pa nekih, bom rekel, pričevanj enournih kako mora vse izpaditi, ampak dejansko, da se stvari poslušajo v timskem delu uskladijo in pa, da se na koncu stvar izboljša. Jaz mislim, da vsi nekako stremimo k tem zadevam, vsaj neka higiena v tem domu, v hramu demokracije bi morala biti.

in ena od tistih zadev, ki sem jo pravkar naslovil, se pravi človek z integriteto, je zagotovo ta moj kolega ima. Človek, ki deluje umirjeno. Na koncu vsake razprave praktično povzame kje se naša stališča ali pa naši, naša razmišljanja razhajajo in seveda tudi pohvali, kar verjamem, da je zelo težko razumljivo, vsaj za nekatere. Da so neke rešitve v katerih, o katerih razpravljamo znotraj zakonskih predlogov, da so dobre, da mogoče kje so razhajanja, odstopanja, ampak da stremimo k temu, da bomo poiskali boljše rešitve. In ja, bile so dobre rešitve v teh dveh letih, tako na Ministrstvu za izobraževanje kot tudi na Ministrstvu za obrambo. In verjamem, da bosta imela oba težko nalogo. Verjamem pa tudi, da imata oba dovolj kompetenc, da lahko tudi tej nalogi uspešno uspešno sledita in jo izpolnita v teh preostalih slabih dveh letih. Ena anekdota glede poslanskega kolega Sajovica, glede njegove povezovalnosti in pa glede njegovega dialoga, ki ga zna vzpostaviti kot nekdo, ki predstavlja ljudstvo. Smo imeli neko stojnico in pride gospa do njega in se začne kar apriori na njega dreti: "Ja, vi boste pa kar vse zdaj uničili! Ne, povejte gospa, kaj bomo uničili? Ja boste sigurno nekaj uničili. Ja gospa povejte kaj pa še boljše povejte rešitev." In gospa na koncu, po pet minutnem pogovoru sta se razšla roka, roka in dejansko sta prišla v dialog. In to je bistvo teh dveh kandidatov, vsaj kolikor sem spoznal na Odboru za izobraževanje, tudi kandidata za Ministrstvo za šolstvo. Je tudi on odprt za rešitve. Kakšne pa so pa dostikrat imamo na žalost drugačne poglede, ampak še vedno želimo, mislim da izboljšati sistem. Naj na koncu na kratko še zaželim res tudi sam uspešno delo tako ministru, kandidatu za ministra za izobraževanje doktor Logaju in pa seveda našemu vodji poslanske skupine, ki odhaja v zagotovo težke čevlje in na tem mestu ima, kličem en rudarski srečno. Hvala. Hvala lepa. Besedo ima kolega Anton Šturbej, izvolite. **ANTON ŠTURBEJ (PS SDS):** Predsedujoča, hvala za besedo. Spoštovani predstavniki Vlade, poslanke in poslanci. Zagotovo je pred bodočim ministrom, ki bo potrjen čez nekaj ur ali pa čez nekaj časa, zelo velik, velik izziv. Minister za obrambo pač mora razmišljati strateško, hitro, odločno, učinkovito in pa široko znanje tudi glede varnostnih sistemov po svetu. Kar se tiče izzivov, verjetno ta izziv bo tudi splošna razprava o Predlogu zakona o skupnih temeljih sistema plač v javnem sektorju. Tukaj vidim kot en izziv, da ljudje, ki so zaposleni v obrambnem sektorju to pomeni tudi pogajanja za plačni sistem vojakov in to, da bo ta sistem postal, kar se kadrov, kadrov tiče, bolj nekako stabilen in pa seveda, da bo skušal uskladiti te zahteve, ki jih postavlja Sindikat vojakov Slovenije in pa sindikat MORSA (Ministrstva za obrambo). Predlog zakona, ki je sedaj nekako v razpravi je do slovenskega vojaka diskriminatoren. Saj vojaki so edina skupina ali pa večja poklicna skupina. Ki s predlogom osnovne plače se določa enostransko z uredbo Vlade, kot to velja danes od začetka enotnega plačnega sistema. Tako imenovana plačna podskupina C4

in zakaj nekako vojaki ne razumejo, zakaj pri enostranski odločitvi vztraja Vlada brez argumentov. To nekako bo verjetno eden od prvih izzivov ministra za obrambo. Seveda, kar se pa tiče transparentnosti, ki jo danes zasledimo - in tudi naši člani, naše stranke se odzivajo na neke ugotovitve -, bi tu samo omenil, ker je kandidat za ministra za obrambo večkrat omenjal tudi transparentnost, da je transparentnost tudi treba spoštovati. Pač, javni mediji ga pozivajo, da pojasni svoje premoženje, ki je glede na njegove predhodne funkcije nekako neutemeljeno, veliko večje od tistega, kar bi lahko v preteklih funkcijah zaslužil. Da glede na to bi bilo treba tudi pojasniti izvor tega vsega premoženja, glede na to, da bo jutri ali pa že danes popoldne bdel nad proračunom, obrambnim proračunom, ki je večji od ene milijarde, in da obrambno ministrstvo razpolaga tako s kmetijskimi zemljišči kot nepremičninami. Tukaj so ti izzivi, izzivi bodočega obrambnega ministra, in bi bilo prav, da se zaupanje javnosti nekako krepi s tem, da se ne izmikamo določenim pojasnilom in da bodoči minister za obrambo čim prej pojasni izvor tega neutemeljenega ali pa večjega večjega premoženja, kot ga bi lahko prikazal s prejšnjimi funkcijami, da je toliko zaslužil in da si je to premoženje pridobil. Mogoče toliko z moje strani. Dejansko so izzivi so izzivi na obrambnem področju, tako kadrovskem, tako pri opremljanju Slovenske vojske in pa seveda varnostni izzivi tako v Evropi kot v svetu, ki nalagajo tudi določene ukrepe in pa

želim obema predlaganima kandidatoma za ministra čim boljše delo, čim večjo operativnost. To velja tako za kolega Sajovica, ki se mu na tem mestu tudi zahvaljujem za zelo tvorno sodelovanje treh vodij poslanskih skupin koalicije. Lahko rečem, da velikokrat te koordinacije niso bile najlažje, pa smo vsi trije z neko mirnostjo in preudarnostjo, predvsem kolega Sajovica, ki je do sedaj vodil največjo koalicijsko partnerico, pripeljali stvari do cilja in do tiste točke, za katero smo se dogovorili. Pred tem bi pa vseeno se vrnil oziroma izpostavil eno vsebinsko točko, ki se dotika prav Ministrstva za obrambo. In sicer, gre za zakon, za krovni Zakon o gorski reševalni službi. Jaz oziroma poslanska skupina z mojim prvim podpisom je pred mesecem dni, ko seveda ta resor ni imel polnopravnega vodenja in je ta resor vodil oziroma ga še vodi danes predsednik Vlade začasno, naslovil pobudo o spremembi tega krovnega Zakona o gorski reševalni službi. Čez poletje smo lahko spremljali novice o tem, koliko nesreč se zgodi v gorah, kakšni oziroma kako oblečeni ali obuti hodijo ne samo Slovenci, ampak predvsem tujci v te gore. In smo seveda naslovili pobudo na Ministrstvo za obrambo, da se ta krovni zakon odpre, da najdemo z deležniki tiste vsebine, ki bi jih dali v ta zakon, ki bi izboljšale tako delovne pogoje za gorsko reševalno službo kot tudi njihove delovne prostore, ter da bi na nek način našli **33. TRAK: (NB) – izboljšala kvaliteta reševanja v gorah in seveda, da bi na nek način našli tiste vsebinske rešitve, da bi tudi preventivno delovanje omogočilo čim manj teh reševanj v gorah. Naj postrežem z določenimi podatki in sicer, je za slovenske gorske reševalce obdobje med šestim julijem in osmim avgustom 2024, torej to poletje predstavlja nek nov mejnik, in sicer so reševalne službe izvedle kar 20 intervencij, od tega, pozor, devet helikopterskih, za katere se je za nekatere od teh intervencij se je kasneje ugotovilo tudi, da niso bile upravičene, pa vendar, kot se to spodobi, so gorski reševalci se na vsak klic odzvali in kasneje ugotovili, da morda ta klic ni bil takšen ni bil takšen oziroma ni služil temu, za kar so na začetku mislili. Naj povem tudi, da je obdobje dveh tednov reševalna posadka s policijskim helikopterjem posredovala kar 43-krat. Zato sem opozoril na to, da je potrebno gorsko reševalno službo opolnomočiti, tako na eni strani z opremo kot seveda z nekimi delovnimi pogoji, ki bi omogočali boljše posredovanje v gorah. Naj pa na tem mestu seveda velja tudi apel za vse tiste, ki se podajajo v gore. Sam prihajam s Koroške in in vem kaj pomeni se podati na goro, da delujejo preventivno na način, da se tudi sami pred tem ustrezno oblečejo in s tem preprečijo določene nesreče v gorah in zato na ministra za obrambo oziroma na prihajajočega ministra za obrambo, kolega Sajovica seveda, naslavljam to pobudo, ki jo je sicer že ima v sistemu Ministrstva za obrambo in ga zato prosim, da jutri takoj, ko bo sedel na ta stolček, je prišel na ministrstvo, da to pobudo odpre ter takoj začne z aktivnim reševanjem te problematike, pri kateri bomo pa tudi Socialni demokrati zelo tvorno sodelovali. Hvala. Hvala. Besedo ima kolegica magistrica Urška Klakočar Zupančič. Izvolite. štejem med tiste ljudi, ki so bolj mirovniške narave, ni mi preveč všeč prevelika vojska, se pa seveda zavedam, da za obrambo naše države je to neizbežno. Ni mi preveč všeč, da se kupujejo tanki, da se kupuje orožje, se pa seveda hkrati zavedam, da če se kaj zgodi, bomo take zadeve rabili za našo lastno obrambo. Mi je pa všeč, da se sedaj na ministrski stol seli oseba, ki jo kot človeka zelo spoštujem, in zato sem tudi na Odboru za obrambo ob zaslišanju povedala, da sem zadovoljna, da gre na tak pomemben resor, nekoliko zame kontroverzen celo resor. Da pa sem tudi žalostna, ker ga bomo izgubili v parlamentu. Kolega Sajovic je bil izjemno dober vodja velike poslanske skupine. Njegova naloga ni bila lahka. Koordinirati 40 poslank in poslancev je zelo zahtevno, vsak ima neke svoje želje, lahko svoje poglede na določeno stvar, in to usklajevati med seboj ni lahko. Želela bi si, da se kolega Sajovic kot minister predvsem osredotoči na že omenjeno dvojno rabo, to se pravi, da vse investicije v v orožje oziroma v investicije za vojsko, da se uporabljajo seveda tudi v druge namene, to se pravi za civilno rabo, za civilno reševanje na tem področju se je naša vojska, itak že izkazala in bi si želela, da se to še okrepi. Želela bi si učinkovito rabo sredstev, namenjenih za razvoj, zopet z namenom dvojne rabe, in da bi nekako prva naloga vojske postala seveda zaščita in reševanje v civilnih zadevah, druga pa, pa upam, da nikoli ne bo treba obramba države. (nadaljevanje) se je izkazala, da dobro deluje v času miru, kako bi pa bilo v času vojne, je pa drugo vprašanje. Natu smo se zavezali, da bomo izdatke za vojsko povišali do višine 2 procenta bruto domačega proizvoda, kar je veliko, ampak to je pač bila naša zaveza ob vstopu v Nato. Bojim se sicer, kaj se bo zgodilo, kaj se bo dogajalo v naši bližini. Precej blizu nas sta dve krizni žarišči. Izjemno hudi krizni žarišči. To kar se dogaja na Bližnjem vzhodu danes je nekaj, kar nas mora zelo, zelo, zelo skrbeti. Namreč konflikt se tam širi v druge države in jaz mislim, da ne bomo si več mogli zatiskati oči pred agresijo Izraela, ker je postala to agresija, to ni več samoobramba, do katere ima seveda vsaka država pravico, tako tudi Izrael. In ravno danes je obletnica tistega grozljivega napada Hamasa, ki je pa potem rezultiral v hudem kolektivnem kaznovanju palestinskega ljudstva za to, kar je izvedel Hamas. Kar me zelo žalosti je, da postajamo nekako neobčutljivi za vse, kar se dogaja tako v Ukrajini, kot v Palestini oziroma zdaj na Bližnjem vzhodu. Namreč, zdaj se mi zdi, da kar vsakodnevno so novice, obvestila iz kriznih žarišč in tam več ne skoparijo niti s slikami, ki kažejo razmesarjena trupla in med njimi tudi trupla otrok. In se mi zdi, da več ko bomo tega videli, bolj neobčutljivi bomo za to in to je nekaj nezaslišanega. V 21. stoletju po vsem, kar je človeštvo preživelo se kaj veliko ni naučilo in bi si želela, da Slovenija ostane. Kljub temu seveda, da mora imeti svoje Ministrstvo za obrambo in mora biti, mora biti pripravljena za primer, če se zgodi kaj nam, ampak da ostanemo glasnica miru, pa čeprav se to sliši še tako klišejsko.

iskati tisto stično točko, kjer bomo lahko prišli do nekega dogovora. Ob tem pa tudi biti neizprosen do vojnih zločinov, do kršitev mednarodnega prava, do kršitve humanitarnega prava, do tega, da se uporablja civiliste, otroke za živi ščit, do tega moramo biti neizprosni. Jaz sama pač se pridružujem vsem resolucijam OZN, ki so bile sprejete, odločitvam mednarodnih institucij, mednarodnih sodišč, ki so povedale, da je to kar se dogaja na Bližnjem vzhodu danes nesprejemljivo, da je to vojni zločin. Me žalosti, da je še vedno kapital tisti, ki nekako odloča kako se bomo mi obnašali, pa govorim tako na splošno, za celotno javnost, kapital in investicije v orožarsko industrijo in pošiljanje orožja so tisti, ki odločajo ali bomo stvari, resnično pa, bom rekla tukaj zdaj agresivno obsodili takšne stvari ali bomo še mižali na eno ali pa obe očesi. Če je količkaj človečnosti v nas, ne bi smeli mižati, ampak bi morali zdaj že tuliti, da je kaj takega nesprejemljivo. Saj samo pomislimo recimo, da bi se nam to dogajalo in da bi mednarodna skupnost enostavno se obračala stran. Mi smo imeli svojo osamosvojitveno vojno, pa se takrat mednarodna skupnost od nas ni tako obrnila. Tako da zame je nesprejemljivo to, kar se dogaja in kolektivno kaznovanje nekega ljudstva za teroristične napade je ravno tako grozljivo, če ne še bolj, kot teroristični napadi.

da se ne bi slučajno mi znašli v kakšnem konfliktu. Ampak to se lahko zgodi, to se lahko zgodi, če ne bomo ohranili tisto malo človeškosti, kolikor jo ljudje v sebi še imamo. druga stvar. Moram pa tukaj se pridružiti kolegu pred mano, kolegu Predniku, tudi jaz se zelo zavzemam za to, da se uredi gorsko reševanje. Pri meni so se zglasili gorski reševalci, ki so opozorili na to problematiko, želijo si ureditve svojega statusa, tudi. torej tudi za njih in za njihove pravice in za plačilo njihove odsotnosti z dela. Opozorili so recimo, ne da imajo to pravico, ampak če pa rešujejo celo noč, pa potem naslednji dan nimajo plačane odsotnosti v službi, recimo, take stvari so izpostavljali. To so vse prostovoljci, mi se moramo zavedati, kakšno izjemno delo opravljajo, tako da seveda tukaj se pridružujem temu in bom zdaj še kolegu Sajovicu, potem pa obrambnemu ministru postavila eno prvih vprašanj, ki bo, je kdaj se bo delalo na Zakonu o gorskem reševanju, kako se bo uredil status teh ljudi, ker gre tukaj pa resnično gre za junake. Seveda pa kolegu Sajovicu želim vse najboljše, tako kot obrambnemu ministru in tudi na vseh drugih področjih, ker kolikor sem ga imela priložnost spoznati, gre za

Hvala za besedo. Prej je bilo rečeno, da so mnogi izzivi pred nami vsemi. Drži. Ampak danes, ko poslušam to razpravo o tem varnem zavetju, v varnem zavetju te hiše Državnega zbora, poslušamo torej hvalospeve, hvalnice, se sprašujem kako to, da ta dva kandidata za ministra nista bila predlagana že 1. junija 2022. Namreč realnost zunaj je drugačna, to vam lahko povedo ljudje na obeh teh področjih. Izobraževanje mora biti kvalitetno, celostno, mora biti dogovor vseh sistemov v družbi, kako in na kakšen način moramo izobraževati, da bomo uspešni ne samo v šoli, ne samo s petkami, to je absolutno premalo, to ni nič, to je še absolutno premalo. Namreč izobraževanje, šolstvo je temelj razvoja družbe, se strinjamo vsi. Verjetno da. Ampak slovenski šolski sistem je na prelomni točki. Nekateri to celo imenujejo vrelišče. Vrelišče, zakaj? Pri pomanjkanju učiteljev se sprašujemo, zakaj jih ni, zakaj jih po nekaj letih ni? Ampak ti podatki, kako nam bo čez nekaj časa primanjkovalo učiteljev, so že znani, so bile projekcije, ampak mi za ugled učiteljev, za kvalitetno osnovno šolo, za kvalitetne srednje šole nismo naredili ničesar. In žal, žal je bil tudi kandidat za ministra za izobraževanje del tega sistema, ki ni naredil nič oziroma premalo, bistveno premalo. Kot da, kot da so se enostavno pogledali stran od vseh krikov, klicev ljudi, ki delajo na področju izobraževanja, in tudi ostalih sistemov v državi. Kandidat za ministra je bil na zadnjem delovnem mestu dva mandata in pol direktor Zavoda za šolstvo, torej največje strokovne inštitucije na področju izobraževanja.

Zakaj govorimo o pomanjkanju učiteljev? Nekdo je rekel, ni toliko problem denar, večji problem je nespoštovanje, preobremenjenost, predvsem pa vsi tisti stalni pritiski, s katerimi se učitelji in tudi vodstva šol, torej, jih doživljajo v času svojega dela. Namreč, težko je, ko čutiš nemoč, ko čutiš stisko, ko čutiš stres. Kako ravnati ob vseh vrstah navodil, ob vseh vrstah tega, kaj je potrebno storiti, kaj je potrebno narediti, ko se pojavlja vedno znova tudi strah, ali smo naredili prav, ali smo se prav odločili in tako naprej. Poglejte, tudi navsezadnje glavni tajnik SVIZ Branimir Štrukelj opozarja (citiram), da "je eden od simptomov marginalizacije izobraževanja izbira šibkih ministrov brez resne vizije in konceptov. Zdi se, da vse bolj prevladuje logika oblasti, za ministra ali ministrico za izobraževanje bo že dober oziroma dobra." In med drugim tudi nismo slišali od nismo slišali od kandidata za ministra nič o tem, kako bi pravzaprav ta delež BDP dvignili za izobraževanje. Zdaj je 4,6 procentov javnih izdatkov, torej, gre za izobraževanje, s tem bomo težko rešili to situacijo, sploh pa ne v tem delu mandata. v tem delu mandata. V naši poslanski skupini smo v tem mandatu sklicali kar nekaj sej v zvezi z izobraževanjem. Ničesar se ni premaknilo, ničesar. Spomnim se seje o ugledu učiteljev iz lanskega leta, naš sistem je dober, vrhunski, naši učitelji so dobri. Ja, pa veste, koliko učiteljev je v zadnjem letu odšlo iz sistema in koliko mladih učiteljev se sploh za prvo zaposlitev ne odloči, za zaposlitev učitelja, prav zaradi te nesorazmernosti. In v nadaljevanju, kaj je pomembno za to, da neka skupnost nekje deluje. Niso vedno glavni razlogi za nezadovoljstvo zgolj finančne narave, največkrat so to medosebni odnosi, vodenje šol in pomanjkanje jasne vizije na šolski in državni ravni. na šolski in državni ravni. In prav v tem, mislim, da je bistven problem, kako se bomo tega problema lotili. Mi mlade učitelje pošljemo direktno v razred. O tem je bil tudi članek, mislim, da v soboto v Delu, kjer odlična učiteljica - in tudi Mateja Peršolja piše o tem, jaz upam, da je kdo prebral, da je prebral tudi kandidat Vinko Logaj vizija, kakšne učitelje želimo, kaj želimo. Pravzaprav si želimo učitelje, ki so nemočni, ki sledijo zgolj navodilom. Ali si želimo drugačnih? In kandidat za ministra tudi ni ničesar govoril o tem, pa smo se o tem tudi že pogovarjali na sejah Odbora za izobraževanje, kako pravzaprav bi se torej lotili vpisa na fakultete, na pedagoške fakultete, da je treba spremeniti sistem, kajti samo na tak način, ko bo jasno, da dobimo opolnomočene učitelje,

ministra za obrambo, pa se mi postavlja retorično vprašanje. Ali ima Slovenska vojska kakšne lepe parcele ob morju? Hvala lepa.

Kandidatna lista ministrov dveh, tokrat če začnem pri gospodu Sajovicu, smo prej se pogovarjali, to ni klasičen hearing, ni zaslišanje. Minister za obrambo, moja popotnica kandidatu in bodočemu ministru je, da res je minister za obrambo, včasih smo se pohecali v javnosti, da ne minister za napad, to predvsem mislim, da je potrebno imeti v fokusu mirovništvo, pogajanja za mir, za končanje vojn in sodelovanje na mirovnih misijah, če že v drugačnem sistemu pa predvsem, da se Slovenska vojska vzpostavi tako kot je predvideno, vendar tudi v tem pogledu imam določena rezervirana mnenja, kar se tiče popolnitve tehnične opremljenosti Slovenske vojske. Vidim ga kot nekoga, ki je politično izkušen, dovolj moder, razumen, verjamem, da bo ta resor dobro peljal. Moram reči, da v tem mandatu se je na področju dvojne rabe, ki se veliko uporablja pri nas kot neka skovanka, kar nekaj stvari nabavilo za izboljšanje tehnične opremljenosti, imamo transportno letalo Spartan, imamo letala za gašenje Air Tractor, imamo helikopterje, veliko se govori o drugačni opremi in tudi o teh dveh bataljonih oklepnikov, ki se vedno znova prinesejo na naše delovne mize. Sam bi si želel, da bi se Slovenija drugače izpogajala v okvirih obveznosti do Nata in morda v zameno za en bataljon uvedla kako drugo tehnično opremljenost, ampak to je verjetno naloga za bodočega ministra, da mogoče tudi v teh vodah poskusi najti še kakšne drugačne rešitve. Vesel sem, da se zelo dobro spozna na področje zaščite in reševanja, da se na teh področjih v zadnjih letih Slovenska vojska v sodelovanju z gasilstvom, civilno zaščito in tudi Policijo dobro izkazala tudi s prostovoljci na področju naravnih in drugih nesreč, potrebno je, da vključimo Slovensko vojsko tudi v tako delo. Seveda so pa izzivi na področju kibernetske varnosti, hekerstva, tudi novih High Tech tehnologij, tistih, ki bodo prinesli verjetno vprašanje kako postaviti tudi porabo sredstev in znotraj Slovenije najti vire, ki bi lahko zapolnili tiste potrebne procente o katerih vedno znova govorimo v porabi BDP. Kar se tiče usposabljanj, mislim, da je potrebno vlagati v kadre in pridobiti kadre. Jaz verjamem, da tudi znotraj te prenove plačnega sistema so se določene stvari korigirale, in da ne bomo zgolj stopicali na mesto, tako kot smo lahko prej slišali kolegico iz vrst opozicije. Podobno je seveda na področju šolstva. Vzgoja in izobraževanje bi morala biti temelj nečesa, ki služi otrokom, mladini za življenje, mehka znanja, gibanje, zdrav način življenja, medčloveški odnosi. Jaz mislim, da je treba več vlagati v to, ne zgolj v neko suhoparno učenje takih in drugačnih teorij, temu primerno bi bilo potrebno prenoviti tudi določene didaktične, učbeniške in podobne sklade, urediti na tak način, da bi delovali bolj poenoteno. Kadri, ja, zavedamo se težav s kadri tudi, zato je v okviru plačnega sistema bilo tudi temu področju namenjeno veliko pozornosti, je pa seveda za vse to pomembno tudi vodenje, organizacija, odnosi,

In tudi te stvari bi lahko izboljšali v bodoče. Kar se tiče varnosti, medvrstniškega nasilja bi si želel, da se ob pojavu teh dogodkov v okviru učnih ur, ur, razgovorov z učenci, te stvari naslovijo, da se temu daje pozornost. Predvsem pa bi si želel, da učitelji pridobijo nazaj avtoriteto. Ker se včasih sprašujemo, kdo je glavni v šolah, ali so to učenci ali so to starši. Po navadi učitelja tudi stisnejo v kot s takimi in drugačnimi prijemi tu upam, da bomo uspeli v bodoče z nekimi prenovami povrniti učiteljem več moči. In upam in verjamem, da bo novi minister na tem področju naredil nekaj več

Hvala za besedo, podpredsednica. Kolegice in kolegi. Ta seja je danes še ena v vrsti sej, ki dokazujejo, kako neučinkovita in tudi škodljiva je vlada Roberta Goloba za Republiko Slovenijo. V dveh letih in pol smo videli zamenjavo devetih ministrov, pri čemer, no, recimo vsaj eden je šel po neki naravni poti, to je, da je bil izvoljen pač v Evropski parlament za evropskega poslanca in je logično, da potem sledi zamenjava. Vsi ostali so odšli, bodisi zaradi korupcije bodisi zaradi tega, ker jih je premier Robert Golob vrgel čez ramo. Kljub temu, da so se na vse štiri seveda oklepali svojih pozicij. To danes je pač dokaz, da je vsaka vlada novih obrazov, nove stranke za Slovenijo, izgubljen čas, izgubljena priložnost in pa namesto namesto napredovanja nazadovanje. Ne rečem, če bi vsaj stali na mestu, ampak nazadovanje. Tako vidimo, da ko dobimo vrhunskega menedžerja, elektrogenija Roberta Goloba, da bomo plačevali sedaj še dražje cene električne energije, ker se pač elektro mafija igra z državljankami in državljani, ker se pač igra s temi omrežninami in zato je logično, da predsednica parlamenta ne pusti, da se ustanovi preiskovalna komisija, ki bi to mafijo razkrinkala in ji pogledala pod prste za naprej, za sedaj in pa seveda tudi za nazaj. In v tem stilu se tudi seveda menjava ministre. In ko pogledamo izbor, koga se predlaga, lahko vidimo, da praktično v Gibanju Svoboda resno primanjkuje kadrov, ki bi bili ustrezni za takšne vodstvene pozicije. Ko pa enega ustreznega že imate, pa seveda ni po godu koalicijskim partnerjem. Kajti, kljub temu, da smo se pred leti že razšli, sam trdim, da bi bil Damir Črnčec boljši. Predvsem pa tudi primernejši kandidat za obrambnega ministra, saj že sedaj tako ali tako vodi celotno ministrstvo za obrambo samo pač, stopil bi tam, kjer je mesto njemu, glede na to, kar že sedaj počne, to pa je na vrh Ministrstva za obrambo. Ampak ker ni bil sprejemljiv za koalicijske partnerje ste predlagali Boruta Sajovica. Kar je po eni strani dokaj logična poteza, kajti Ministrstvo za obrambo je ministrstvo, ki ima v lasti kaj? Največ nepremičnin. Tako da pritiče, da je nepremičninski mogotec v bistvu tudi potem minister na ministrstvu, ki ima največ nepremičnin in na te očitke tudi nikoli ni bilo odgovorjeno. In če sedaj še mediji, ki so vam naklonjeni, se pravi mediji, ki so absolutno na levem političnem polu govorijo o vseh spornih poslih, ki jih je imel kot bivši tržiški župan na Občini Tržič, kako se mu je premoženje v smislu nepremičnin povečalo ravno v času njegovega županovanja. To, za vas očitno ni sporno? Vsakemu politiku, ki se v času njegovega mandata nesorazmerno poveča premoženje, to morajo zvoniti vsi alarmi. Ve se koliko ima nekdo plače. (nadaljevanje) nepremičnin. In če nekdo postane v času županovanja lastnik nepremičnin v vrednosti nekaj 100 tisoč evrov, potem meni zvonijo vsi alarmi. In če poročajo tudi portali, ki so absolutno naklonjeni vam, da je to problem, potem je seveda to še toliko večji razlog za skrb. Res pa je, da je Borut Sajovic politik, da ima politično kilometrino. In res je, da ni vedno potrebno, da je na čelu ministrstva strokovnjak, pač pa izkušen politik. Tako, kar se tega tiče, verjamem, da bo znal krmariti, predvsem ker bo imel dobro desno roko in pomočnike. Bi pa ob tem samo spomnil, zdajle je dve, tri letak dve leti, ja, kar smo videli v v novicah, in sicer: Slovenija bo odpovedala pogodbo za nakup oklepnikov Boxer. In kaj je takrat minister Šarec rekel: "Ministrstvo za obrambo bo moralo o prekinitvi pogodbe obvestiti Organizacijo za sodelovanje pri skupnem oboroževanju in do konca letošnjega leta pripraviti novo rešitev za oblikovanje zmogljivosti srednje bataljonske skupine in srednjega bojnega izvidniškega bataljona. Pri tem mora zasledovati cilj, da se prihrani vsaj 400 milijonov evrov." Kolegice in kolegi, vaša Vlada je prekinila nakup Boxerjev, ki bi stali približno 350 do 400 milijonov evrov, in bo kupila Patrie, ki bodo stale 600 milijonov evrov. Zdaj mi pa vi povejte logiko, kako boste prihranili 400 milijonov evrov, kar je bil vaš cilj, če pa boste kupili oklepnike, namesto za 400 milijonov evrov za 600 milijonov evrov! Še en vrhunski menedžer, Robert Golob, se je ponovno izkazal v tej zgodbi. Je pa seveda vprašanje, kdo bo v tem primeru zaslužil svoj prvi ali pa zdaj še tudi morebiti kakšen nadaljnji milijon evrov. In zaradi vsega tega, kar se dogaja na Ministrstvu za obrambo in kar se dogaja v sami Vladi Republike Slovenije, jaz teh dveh kandidatov pač ne morem podpreti. Vinko Logaj. Prej je že kolegica Helbl, ki je profesorica, ki šolstvo do potankosti pozna, povedala, kaj vse se je dogajalo, kakšno je stanje v šolskem sistemu, tudi zaradi Vinka Logaja, ki je bil dolgoletni direktor Direktorata za šolstvo in nekdo, ki je kriv, da takšno stanje je. Ne more biti potem rešitelj takšnega stanja. To pa, da se pač menja ministre praktično sedaj že vsak mesec, je pa tudi dokaz, da Vlada izbira nekompetentne kandidate, nekatere glede na to, da so morali oditi zaradi korupcije, očitno tudi z lepljivimi prsti. Me pa veseli, da je Slovenska demokratska stranka v tem mandatu uspešna kot še nikoli, kar se tiče interpelacij. Pet smo jih že vložili, do štirih sploh prišlo ni, so ministri odstopili par dni pred interpelacijo. Ena interpelacija, proti Tatjani Bobnar, je pa odšla tri tedne proti interpelaciji. Tako da interpelacija očitno v tem mandatu je je učinkovit inštrument, kajti pomeni to, da ministri ne želijo priti odgovarjati na očitke, ker je teža bremen tako velika, da se proti

Hvala za besedo, spoštovana predsedujoča. Najprej se bom dotaknila vaših današnjih razprav v stilu menjave ministrov predsednika Vlade. Ja, menjave ministrov se zgodijo bodisi zato, ker ljudje začutijo, da bi opravljali v življenju še kaj drugega, in pač ponudijo odstop in gredo novim izzivom naproti. Naš predsednik takšne odstope vzame zares, ne pusti zaprtih kuvert v predalu in naredi trezen razmislek o ponujenem odstopu. Menjave, ki so se zgodile zaradi drugih razlogov, pa so prav tako bile naslovljene z boljšimi kandidati. In če je zdaj greh predsednika Vlade, da se odloča

In dajmo enkrat že okrog tega se nehati slepiti, nehati metati polena pod noge predsedniku Vlade, ki je odgovoren za ministrsko ekipo in dajmo delati, ne pa samo na vsakem področju nagajati in in iskati razloge, kaj vse je narobe. Zdaj pa res k ministrskima kandidatoma. Saj je lepo zagovarjati, če grem zdaj h kandidatu za ministra za obrambo, res je lepo in je lep občutek zagovarjati kvalitete, ki jih nosi naš, zdaj še kolega Borut Sajovic, naš vodja. Danes mi je to kar malce težko, tako zelo veselo zagovarjati, ker bomo pač v naših vrstah izgubili odličnega poslanca, odličnega in verjetno vam lahko rečem nenadomestljivega vodjo poslanske skupine. Predvsem pa je Borut bil za nas vse, ki nas je vodil, na prvem mestu velik človek in šele potem politik in šele potem strokovnjak na svojem področju. Verjamem pa, da glede na njegove kvalitete, na njegovo pripravljenost za delo, na njegovo pripravljenost za dialog, na njegovo pripravljenost za reševanje izzivov in ne puščanje, tega nekje pač 10, 20 let se nekaj ni rešilo. Borut je tisti, ki izzive rešuje, za to se zavzema vse svoje življenje, slišali smo danes tudi v karierah, ki jih je pred tem opravljal. Slišali smo, kako močan pečat je pustil pri svojem županskem delu v Tržiču. Slišali smo, kako kvaliteten človek je, kako izreden politik je. Je politik še tistega starega kova, ko so politiki imeli težo. Ko so s svojim delovanjem in s svojo integriteto res predstavljali avtoriteto narodu. Danes se zamislimo, zakaj temu več žal ni tako. Borut je še iz tistih časov in zato je takšen kot je. In res sem ponosna, da sem se lahko od njega učila. Najprej same politike, potem pa tudi vodenja kot njegova namestnica. In pustil mi je veliko za kar sem mu izredno hvaležna. Torej, ni mi čudno ali pa nisem presenečena, da se je predsednik odločil, da v svojo ministrsko ekipo povabi takšnega človeka, kot je Borut Sajovic. Prepričana sem, da bo svoje delo tudi na tej poziciji opravil odlično. Odlično kot nekdo, ki zna voditi, ki zna povezati kolektiv in nekdo, ki zna izvajati začrtano pot, izvajati politiko na področju obrambe. seveda če bi bil pri tem še obramboslovec, čudovita kombinacija, ampak pravi minister s politično kilometrino, z integriteto lahko vodi tako rekoč vsako ministrstvo. Pod ministrom je ekipa strokovnjakov zadolžena za posamezna področja in voditi strokovnjake je pa dolžnost politika. Minister je politična funkcija, če si želimo to priznati ali pa ne. Na tem mestu bi mogoče pa še to dodala. Verjamem, da bo

ampak z ekipo, ki jo je imel okoli sebe, je Marjan Šarec obrambo postavil na visok nivo, za kar mu lahko samo čestitamo in smo mu hvaležni. In Borut bo njegovo delo, njegovo politiko oziroma politiko vlade nadaljeval, seveda se bo srečal tudi z izzivi, ki ga še čakajo do konca mandata, ampak sem prepričana, da to ne bo poseben problem. Na koncu bi samo še to rekla, Borut, želim ti vse dobro tudi pri opravljanju nove funkcije in hvaležna sem za vse znanje, vrednote, ki sem jih ob tebi imela moč spoznati in jih s teboj deliti. Zdaj pa mogoče še nekaj besed o kandidatu za ministra za šolstvo, doktor Vinku Logaju, tukaj bom seveda malce krajša, ker gospoda poznam zgolj iz delovanja na njegovem profesionalnem področju. Verjamem, da je gospod strokovnjak na svojem področju, glede na celotno njegovo kariero pa mislim, da ima tudi tiste potrebne politične izkušnje, pa ne bom rekla po barvah politične izkušnje, ampak politične izkušnje modrega človeka, ki je vse svoje življenje pustil na tem prostoru. zelo lepo je predsednik Vlade v svojem nagovoru povedal, s čim se je doktor Vinko Logaj ukvarjal. Ukvarjal se je z najranljivejšimi skupinami, postavljal je sistem za otroke s posebnimi potrebami. Zame je to še posebej vredno spoštovanja in to tistega človeškega spoštovanja, kajti človek na takšni funkciji kot je minister za šolstvo, mora po moji oceni imeti tudi visoko stopnjo čustvene inteligence. Delaš z različnimi deležniki, od najmlajših, najranljivejših pa do staršev, institucij in tako naprej. Tudi na tem področju moraš iskati vedno kompromis, imeti odprt dialog za vse različne deležnike in kolikor vem, poznam gospoda iz, po pogovoru s strokovnjaki, ki so z njim delali, kandidat za ministra za šolstvo vse to ima. Zato ga tudi ocenjujem, da bo delo lahko nadaljeval tam, kjer je končal doktor Dario Felda, ki je prav tako opravil veliko delo in mu na tem mestu želim uspešno nadaljnjo akademsko kariero, kamor se vrača. Kandidat pa bo zagotovo lahko svoje ministrsko delo opravljal ob poznavanju institucije, kot je Zavod za šolstvo, ki ga je dolga leta vrnil, in institucije ministrstva za šolstvo, s katero je v svoji dolgoletni karieri tako rekoč na dnevni ravni sodeloval. Mogoče pa, ker imam danes možnost na tem mestu povedati nekaj, bom povedala to na glas. Sama namreč nisem do zdaj delovala na področju izobraževanja, tudi nisem bila članica Odbora za izobraževanje, bom pa nekaj le rekla in mogoče dala kandidatu za ministra nalogo, izziv, kakorkoli to imenujemo, da mogoče bi pa veljalo res razmisliti in to tudi udejanjiti. Namreč, predmeti kot so športna vzgoja, glasbena vzgoja, likovna vzgoja, tudi tehnika, a jih ne bi vendarle vrnili nazaj na opisno ocenjevanje. Torej, ne na številčno ocenjevanje, ne le to, da ti predmeti, namesto, da bi bili za otroke ena takšna sproščujoča. Sproščujoč dodatek v učnem procesu, pomenijo za marsikoga veliko breme. Tako marsikateremu športniku priskutijo glasbo, kulturo za dolga obdobja, marsikateremu odličnemu glasbeniku, umetniku, tudi učencu z odličnimi rezultati na učnih področjih pa priskutijo na ta način športno vzgojo, ker mogoče zaradi svojih motoričnih sposobnosti niso sposobni dosegati ciljev, ki so zapisani v kurikulumu. Torej ocenjevanje desetih podbojev od zgoraj, desetih od zgoraj in je to ocena, ne vem, katera. Ja, glejte, nekdo je ne bo nikoli zmožen doseči. Ja, vem, da se na tem področju ocenjuje napredovanje otroka, ampak jaz vseeno mislim, da da je boljša pot, da smo pri opisnih ocenah, o čemer smo se že v naši poslanski skupini tudi pogovarjali. Sploh pa te ocene v višjih razredih, ki so številčne, še kako lahko vplivajo na nadaljnji razvoj, na nadaljnjo izbiro srednje šole za otroke, ki mogoče pri katerem od teh predmetov ne dosežejo ocene pet. In veste kaj? Pogovarjala sem se tudi z ravnatelji in učitelji. V stiski so eni in drugi. Ravnatelj mogoče učitelju reče, pa daj, ta otrok ima pri vseh predmetih same petke, ali mu lahko da športno ne tri, ampak štiri? In veste, to je potem tudi stiska za učitelja. Kako naj ravna, če pa mora biti objektiven pri ocenjevanju? Pa ne govorim zdaj o doseganju kriterija, tako kot sem rekla, spodnji, zgornji odboj pri odbojki, ampak tudi napredovanje. Tako da, jaz mislim, da vas, spoštovani kandidat za ministra zahteva kar težavno delo. Danes vsi poslušamo o tem v kakšni situaciji se je trenutno znašel šolski sistem, ko je nesporno, da učiteljev tako rekoč že po vseh profesionalnostih manjka, ne samo na področju učiteljev, ki poučujejo naravoslovne predmete, ampak precej generalna je ta problematika, da bomo obrnili trend v pravo smer. Ker, če smo govorili o zdravstvu, pred 10, 15 leti že, da je v razsulu, da so težave. Ne smemo si tega dovoliti na področju šolstva, potrebno je še pravi čas ta trend